O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predlogov za širitev dnevnega reda nisem prejela, zato predlagam, da za današnjo sejo zbor določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Prehajamo na odločanje. Prosim vas, da preverite Prosim vas, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Glasujemo.

V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo in za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja, kolegu Andreju Kosiju. Izvolite. Hvala, spoštovana predsednica za besedo. Lep pozdrav spoštovani minister, spoštovani državni sekretar, kolegi in kolegice! Slovenijo so letos v avgustu prizadele uničujoče poplave in plazovi. Za obnovo, sanacijo in razvoj teh območij bodo potrebna znatna finančna sredstva. Vlada dr. Roberta Goloba je zaradi namena financiranja obnove in razvoja ustanovila Sklad za obnovo Slovenije, posegla v že obstoječe investicije, uzakonila dodatno obdavčitev gospodarstva in ostale dodatne obdavčitve za obdobje naslednjih petih let. Prav tako je uzakonila, da se uskladitev skupnega dohodka, olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2024 ne izvede, kar posledično pomeni manjše denarnice vseh zaposlenih. Ministrstvo za finance med pripravo spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2023 z namenom financiranja obnove po poplavah in zemeljskih plazovih v 2. TRAK: (SB) da morajo vsa ministrstva in organi v sestavi ministrstev znižati načrtovane odhodke za vsaj 4 %, glede na takrat že sprejeti proračun za leto 2024. Po drugi strani pa vlada dr. Roberta Goloba ni racionalizirala porabe za tiste nevladne organizacije, ki prejemajo znatna sredstva za projekte, od katerih ni nobene dodane vrednosti. Med obravnavo interventnega zakona smo v Poslanski skupini SDS predlagali, da se prekliče s koruptivnimi tveganji obremenjen razpis Ministrstva za javno upravo, zaradi katerega je odstopila ministrica Sanja Ajanović Hovnik. Sredstva pa naj se namenijo za odpravo posledic poplav in plazov avgusta letos. Sredstva za prej omenjen obremenjen razpis namreč prihajajo iz Sklada za razvoj nevladnih organizacij, v katerega se stekajo nerazporejena sredstva dohodnine, ki jo davčni zavezanci namenijo upravičencem po Zakonu o dohodnini. Pri dodeljevanju teh sredstev večinoma z redkimi izjemami pa ne gre za izvajanje aktivnosti, ki bi bile v prid ljudem. V Poslanski skupini SDS smo pri sprejemanju interventne zakonodaje zaradi letošnje naravne ujme med drugim tudi predlagali, da se sredstva enega odstotka dohodnine, ki jih ljudje v skladu z zakonom ne namenijo upravičencem in ostanejo za delitev takim projektom, od katerih ni nobene dodane vrednosti, namenijo za obnovo po naravni ujmi. Žal so bili zavrnjeni. Pri financiranju nevladnih organizacij. Vladajoča koalicija namenoma meša nevladne organizacije, od katerih ni nobene dodane vrednosti za ljudi, in predstavlja povladno levičarsko civilno družbo s tistim delom nevladnih organizacij, katerih delovanje pomeni dodano vrednost, kot so na primer Rdeči križ, Karitas, Zveza prijateljev mladine in ostali. Nevladne organizacije, ki so zbrane v iniciativo Glas ljudstva, so v času delovanja vlade dr. Goloba sprejela v povprečju okoli 1 milijon evrov mesečno, od nastopa vlade do 30. 9. letošnjega leta pa že 18 milijonov 761.660,39 evrov. Večinoma teh nevladnikov, z nekaj izjemami, pa ne najdemo na seznamu 6714 organizacij, ki so jim ljudje sami namenili en odstotek dohodnine iz proračunskih sredstev in sklada za delovanje nevladnih organizacij se torej financirajo nevladniki, ki jih ljudje ne smatrajo kot take. Očitno ni niti v njih delujočih, sicer bi namenili njihov delež 1 % dohodnine. Država sicer izdatno podpira delovanje nevladnega sektorja, O tem največ pove podatek, da so vse nevladne organizacije pred 20-mi leti prejele 166 milijonov evrov javnih sredstev, v zadnjem obdobju pa se je ta številka potrojila in presega preko 500 milijonov evrov. In prav je, da se vse, ki pomenijo dodano vrednost za posameznika in družbo podpira še naprej. Zato predlagamo, da se sredstva od katerih ni nobene dodane vrednosti namenijo za namene, ki gredo v prid ljudem. V naslednjem petletnem obdobju predlagamo, da se namenijo obnovi po poplavah in plazovih, ki so prizadele državo avgusta 2023. Predlagamo torej, da sredstva, ki jih davčni zavezanci niso neposredno namenili za financiranje splošno koristnih namenov, za financiranje političnih strank ali reprezentativnih sindikatov, čeprav bi v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, lahko, torej za tako imenovani nerazdeljeni del, in sicer za leto 2024 do 2028, namenil obnovi in sicer s prenosom na Sklad za obnovo Slovenije. Prav tako pa predlagamo spremembo načina financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij in sicer na način, da se sredstva dohodnine, ki davčni zavezanci niso namenili za financiranje splošne koristi in namenov za financiranje političnih strank ali reprezentativnih sindikatov, čeprav bi v skladu z Zakonom, ki ureja dohodnino lahko po letu 2028 prenesel v državni proračun in ne v skladu za razvoj nevladnih organizacij. Hvala lepa. Za uvodno predstavitev mnenja dajem besedo predstavniku Vlade, mag. Francu Propsu, ministru za javno upravo. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, cenjene poslanke in poslanci! Zakon o nevladnih organizacijah je krovni zakon, ki ureja delovanje nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji. slovenski pravni red je prenesel definicijo nevladne organizacije, opredelil status nevladne organizacije v javnem interesu ter uvedel proračunski sklad za razvoj nevladnih organizacij, ki zagotavlja sistemska sredstva za razvoj nevladnega sektorja v Sloveniji. Po zakonu o javnih financah mora akt o ustanovitvi proračunskega sklada določati namen 3. TRAK: (SC) – 14.55 (nadaljevanje) proračunskega sklada, čas za katerega je ustanovljen. Ministrstvo, ki je pristojno za upravljanje proračunskega sklada in za razpolaganje z njegovimi sredstvi ter vire financiranja proračunskega sklada s ciljem zagotovitve stabilnega in transparentnega financiranja je zakonodajalec z Zakonom o nevladnih organizacijah ustanovil proračunski sklad za razvoj nevladnih organizacij. Kot glavni vir financiranja je določil sredstva dohodnine, ki jih davčni zavezanci niso namenili za financiranje splošno koristnih namenov, za financiranje političnih strank ali reprezentativnih sindikatov, čeprav bi jih v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino lahko. Sklad za razvoj nevladnih organizacij kot zakonsko zavarovan mehanizem financiranja se je v petletnem obdobju od vzpostavitve dalje pokazal kot primer dobre prakse, ki bistveno pripomore h krepitvi razvoja organizirane civilne družbe. Ukinitev vira sredstev iz dohodnine bi pomenila izgubo ključnega vira financiranja za razvoj in delovanje nevladnih organizacij. Ministrstvo pristojno za delovanje nevladnih organizacij in za upravljanje s Skladom za razvoj nevladnih organizacij izbere prejemnika sredstev sklada na javnem razpisu najmanj enkrat letno. Omenjeno ministrstvo je s sredstvi Sklada za razvoj nevladnih organizacij od leta 2019 do leta 2023 izvedlo 10 več letnih javnih razpisov. V Sloveniji deluje že več kot 27 tisoč 600 nevladnih organizacij, dejavne so skoraj na vseh področjih delovanja družbe. Nevladne organizacije brez dvoma pomembno prispevajo k izgradnji skupnosti, demokratičnosti, solidarnosti in blaginji. Nevladne organizacije delujejo na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Na vseh ravneh tako uresničujejo in zadovoljujejo interese in potrebe prebivalcev. Pogosto opozarjajo na nepravilnosti in na različne načine izboljšujejo kakovost življenja prebivalcev v okolju, kjer delujejo. Vlada Republike Slovenije je prepoznala pomembnost nevladnega sektorja za družbo. Z Zakonom o dohodnini že v letu 2021, delež sredstev, ki jih davčni zavezanci niso namenili za sofinanciranje splošno koristnih namenov političnih strank in sindikatov poviša iz 0,5 % na 1 odstotek aktualna. Vlada se je v koalicijski pogodbi zavezala k sodelovanju s civilno družbo, ki jo predstavljajo nevladne in prostovoljske organizacije. Zavezala se je tudi k spodbujanju njihovega razvoja, bosta obravnavali tudi novi strategiji razvoja področja prostovoljstva in področja nevladnih organizacij. Zaradi navedenih razlogov Predloga zakona o spremembi Zakona o nevladnih organizacijah, ki ga je v Državni zbor vložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec, Vlada Republike Slovenije ne podpira. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu kolegica Tereza Novak. Izvolite. TEREZA Hvala. Spoštovane in spoštovani. S predlogom zakona, ki je danes pred nami, želi predlagateljica, opozicijska SDS, ukiniti Sklad za razvoj nevladnih organizacij. Zakaj? Da se utiša do politike najbolj kritičen in nekonformističen del družbe. Ali take seje potrebujemo, da bo naša država delovala bolje? Odgovor je, ne. Ali take seje prispevajo k večji strpnosti in razumevanju v naši družbi? Odgovor je, ne. Ali potrebujemo nevladne organizacije, da v naši državi živimo bolje? Odgovor je, da. Ali potrebujemo Sklad za razvoj nevladnih organizacij? Odgovor Gibanja Svoboda je, da. Tako kot potrebujemo podporna okolja za gospodarstvo, za šport, za turizem, za šolstvo. Poglejmo, zakaj? Državo imamo za to, da skrbi za red, da ima vzpostavljene mehanizme uravnavanja družbenih razmerij, da v kar največji meri ustvarja enake možnosti za vse, ne glede na vse okoliščine, osebne, bivanjske, kulturne in druge. Po naši Ustavi imamo vsi v Sloveniji enake pravice. Država torej skrbi za sisteme, ki so v veliki meri namenjeni vsem ali so primerni za večino prebivalk in prebivalcev. Zaradi narave stvari morajo biti do določene mere uniformirani (Nadaljevanje) vrtci, šole, univerze, zdravstvo, domovi za starejše občane, centri za socialno delo, policija, vojska, upravne enote in drugo. Ampak ker je življenje kompleksno in ker vseh okoliščin nikoli ne moremo predvideti, je v interesu družbe, da neguje in spodbuja podsisteme, ki lahko, če so v dobri kondiciji, hitreje in za državo ceneje poskrbijo za tiste, ki jih državni sistemi ne zajamejo, so iz njih izpadli ali pa samo želijo nekaj drugega. Zato je v vsaki demokratični in pravni državi v interesu, da ima vzpostavljen od vlade neodvisni podsistem, ki predstavlja nekakšno varovalno mrežo, ki lahko posreduje, kadar država tega ni sposobna, nima še vzpostavljenega mehanizma za odziv ali ga nima več. To mrežo predstavljajo nevladne organizacije, zaposleni in prostovoljci, ki v teh organizacijah delujejo. Delujejo na način, da pomagajo revnim, obolelim, starostnikom, in da dajo na voljo znanje in vsebine mladim, od športa do finančnih spodbud, pomoči za učenje, psihosocialne podpore in še bi lahko naštevala. Brez nevladnih organizacij marsikatere storitve podpore in pomoči, ki jih imamo na voljo praktično vsak dan, če jo potrebujemo, ne bi imeli. In zakaj nevladne? Zato, ker njihova ustanoviteljica ni vlada, kot je v primeru javnih zavodov in služb. Za te službe mora vlada v popolnosti skrbeti in zato za vlado predstavljajo velik, a nujen strošek. Nevladne organizacije so za državo zaradi prostovoljstva in zbranih zasebnih sredstev bistveno cenejša dopolnilna pomoč oz. podsistem, zato mora biti dobronamerni in pametni državi v kar največjem interesu, da nevladne organizacije obstajajo in so v dobri kondiciji ter tudi, da so raznolike. Gasilci, Rdeči križ, Karitas, opravljajo odlično delo, a so premalo, da bi naslovili kompleksnost potreb, ki jih ima naša družba in naši ljudje. Kako lahko država vzdržuje in spodbuja nevladni sektor pri življenju in dobri kondiciji? S tem, da del proračunskega denarja, to je našega skupnega denarja, ki ga prispevamo vsi zaposleni, ne glede na to, kje smo zaposleni, ali v gospodarstvu ali v nevladnem sektorju ali v javnem sektorju, predvidi za programe, projekte in sploh dejavnosti nevladnih organizacij. Država namreč ugotovi kje so težave, in predvidi programe ali projekte, s katerimi bi te družbene anomalije popravila. Ker nima dovolj kapacitet, da to naredi s sistemi s katerimi upravlja sama, to so javni sistemi, zato za ta namen ponudi storitve drugim izvajalcem, v tem primeru nevladnim organizacijam. Vlada mora poskrbeti za vse, kar je neobhodno nujno za delovanje države in življenje ljudi, vse ostalo pa prerazporedi v dejavnosti za katere meni, da so za razvoj družbe pomembne. Tudi programi in projekti, ki jih izvajajo nevladne organizacije, kadar so to storitve, ki jih lahko najboljše izvajajo prav te organizacije, in ker je za dobro delo treba biti v dobri kondiciji, ne glede na to, za kakšno organizacijo gre, je smiselno, da sistematično podpira infrastrukturo, t. i. podporno okolje, ki skrbi za nevladne organizacije, za izobraževanje in seznanjanje s politikami vlade, obenem pa s tem zagotavlja sogovornika med njimi in vlado, javnim sektorjem in gospodarstvom. Na ta način vlada vzdržuje in spodbuja tudi podporna okolja, namenjena na primer gospodarstvu, le da z neprimerljivo večjimi večjimi sredstvi, mislim na obrtna združenja, gospodarske zbornice, združenja delodajalcev, itn. In zakaj nevladne organizacije tako zelo motijo opozicijo? Netenje mržnje proti nevladnim organizacijam je poskus utišanja do SDS kritičnih glasov, zato bodo verjetno danes večkrat ponovili, da so nekatere organizacije, ki delujejo v prid ljudem, druge pa take, ki naj bi samo prejemale denar in naredile nič. To naj bi bile predvsem organizacije, ki opozarjajo na anomalije v družbi in vsakokratni vladi kažejo ogledalo, tudi naši. Motijo jih torej predvsem zagovorniške organizacije. Prav te organizacije pa so še kako v interesu ljudi naše skupnosti, saj dajejo glas tistim, ki so najšibkejši in nimajo drugih mehanizmov pritiska, kot ga imajo druge, močnejše skupine, ki pogosto lahko marsikaj rešijo v zakulisju. Diskvalifikacija teh, ki so kritični in opozarjajo na anomalije v družbi ne koristi prebivalkam in prebivalcem. Ravno nasprotno je, diskvalifikacija način delovanja samodržcev in avtoritarnih vlad in strank, ki vse ki se z njenimi dejanji in politikami ne strinjajo, obravnava kot 5. TRAK: (SB) – 15.05 (Nadaljevanje) svoje sovražnike, saj smo to doživeli v času prejšnje vlade, kjer smo bili zaničevanja, diskvalifikacije in nespoštovanja deležni kar prebivalci na splošno, ker se nismo strinjali z načinom vodenja vlade prejšnje garniture. Predlagatelj spremembe zakona se tudi na način kriminaliziranja nevladnih organizacij tudi v vlogi opozicije poslužuje politike strahu in permanentnega netenja konflikta. Tujci, marginalizirani kulturniki, nevladniki so tarče skrajno desnih gibanj po celem svetu in tudi v Sloveniji, žal, ni nič drugače, gre za izjemno zavržno delovanje, ko se skuša na hrbtih najbolj šibkih ter z neprestanim širjenjem strahu in nezadovoljstva najprej razgraditi podsisteme te družbe, nato pa, ko bi bili ti razgrajeni, sebe prikazati kot rešitev ter si tako tlakovati vnovični vzpon na oblast. In tega nihče ne počne bolj odločno kot ravno SDS. To in s podobnimi sejami, podpisi vseh svojih poslancev, tudi tistih, ki se v zadnjem času v javnosti predstavljajo kot nosilci nove, bolj sodelujoče politike in politike povezovanja. Sklad za razvoj nevladnih organizacij, ki ga sestavlja procent nerazporejenih sredstev iz dohodnine, ki jih državljanke in državljani Slovenije nismo namensko opredelili, je še kako potreben za vzdrževanje mreže nevladnih organizacij in prostovoljskih organizacij, ki so se tudi v nedavnih poplavah izjemno dobro organizirale in pomagale in še pomagajo ljudem na terenu. Ob vseh strukturah, ki jih ima država Slovenija vzpostavljene, tudi civilno zaščito, so prav društva, ki na javnih razpisih kandidirajo tudi za sredstva Sklada za razvoj nevladnih organizacij, predvsem prostovoljska opravila, izjemno delo v neposredni pomoči ljudem in občinam. Prvi prostovoljci, ki so prišli na teren pomagat, so bili posredovani prav s pomočjo nevladnih prostovoljskih organizacij. Prav tako je bilo v času epidemije covid marsikateri sistem, tudi domovi za starejše, kjer je bilo stanje najslabše, ko je prejšnja Vlada z ukrepi izolacije izjemno otežila delo in življenje v teh institucijah so bile nevladne organizacije tiste, ki so vskočile in zaposlenimi in prostovoljci opravljale nujna potrebna dela, da je bilo življenje ljudi, stanovalcev in tudi zaposlenih v teh institucijah čim lažje. Naj opozorim na izjemno pomembno razliko med SDS in gibanjem Svoboda, ki je v tem, da v SDS kritike medijev, nevladnih organizacij, podjetij naslovijo tako, da jih skušajo prevzeti, zamenjati ali uničiti. V Svobodi se zavedamo, da potrebujemo delujoče in kritične, ne lažnive, kritične medije, nevladne organizacije in podjetja ter nimamo težav s tem, da nas kritizirajo, četudi večkrat neupravičene na podlagi širjenja lažnih novic, ampak to je cena, ki smo jo pripravljeni plačati, da bomo vsi prebivalci Slovenije lahko še naprej živeli v demokratični, odprti in svobodni državi. Dopuščanje in usklajevanje raznolikih interesov je težko, pogosto konfuzno, a na dolgi rok daje bistveno boljše rezultate in dela družbo bolj kohezivno kot pa politika trde roke, kot jo zagovarjajo naši politični nasprotniki iz opozicije. Nevladne organizacije imajo torej pomembno vlogo v družbi, saj opravljajo delo, ki ga državne ustanove ne zmorejo ali nočejo in tako kot prostovoljni gasilci potrebujejo gasilske domove, gasilska vozila in opremo, koordinatorja ter izobraževanja in usposabljanja. Tako tudi druge nevladne organizacije potrebujejo institucionalno ogrodje, profesionalno jedro izobraževanja in usposabljanja. Temu je sklad za nevladne organizacije namenjen. Pri govorjenju o silnih milijonih. Več kot 500 milijonov evrov naj bi bilo v zadnjih letih javnih sredstev, ki jih dobivajo nevladne organizacije letno je treba tudi povedati, da gre za za različne organizacije, na primer organizacije, ki izvajajo osebno asistenco. V letošnjih prvih 9-ih mesecih so te organizacije dobile 148 milijonov evrov za izvajanje zakona o osebni asistenci. Organizacije, ki tako in drugače pomagajo različnim vrstam invalidov in so zelo potrebne, Rdeči križ in Karitas, izobraževalne ustanove, na primer Zavod svetega Stanislava, svetega Frančiška, Zavod Antona Martina Slomška, Valdorfska šola, Nova univerza, Univerza v Novem mestu, športne organizacije, na primer Olimpijski komite, Smučarska zveza, Nogometna zveza Slovenije, košarkarska zveza. 6. TRAK (VI) 15.10 (Nadaljevanje) Ali jih ne potrebujemo? Več kot jasno je, da trditev SDS, da nevladne organizacije nimajo nobene dodane vrednosti, ne drži. Res je nasprotno. Jemanje sredstev nevladnim organizacijam je jemanje prepotrebne podpore ljudem, ki jo najbolj potrebujejo. Obenem gre za siromašenje javnega prostora, saj nevladne organizacije turistične, športne, humanitarne, zagovorniške v javni prostor prinašajo mnogotere dogodke, ki bogatijo ponudbo v vseh okoljih, sejmi, turistični dogodki, humanitarne aktivnosti, športne in kulturne prireditve, predavanja, tabori in še in še. Sklad za razvoj nevladnih organizacij je dobra naložba države in za nevladne organizacije nujna. Od leta 2018 je bilo iz sklada za sofinanciranje samo projektov Evropske unije namenjenih približno 8 milijonov evrov, s pomočjo katerih pa so te nevladne organizacije v Sloveniji pridobile več kot 230 milijonov evrov, ki so jih lahko porabile v Sloveniji za pomoč ljudem in za grajenje skupnosti. Iz sklada Vlada podpira tudi razvoj podeželja in športa. A SDS ne motijo organizacije, motijo le organizacije, ki promovirajo demokracijo, aktivno sodelovanje državljanov pri javnih zadevah, nadzoru nad politiko in funkcionarji, želijo sodelovati v razpravah in soodločati. Je to res tako zelo moteče, da jih je potrebno utišati za vsako ceno? V SDS hočejo, z nekaj posamičnih primerov, vse nevladne organizacije prikazati kot slabe. To je tako, kot če rečemo, da so zaradi nekaj slabih direktorjev in lastnikov vsa podjetja slaba ter da zato ne smemo več pomagati nobenemu podjetju. V luči bančne krize, kjer smo državljanke in državljani Republike Slovenije v proces reševanja bank prispevali milijarde, bi po logiki SDS banke torej morali kar ukiniti. Pa ni tako verjetno. Ker lahko tako razumemo, da bi v tem primeru večkrat prišlo do situacije, da bi prizadele številne zaposlene, ki bi v primeru propada podjetja na primer potegnili najkrajšo. Zakaj ne moremo razumeti po tem, da z ukinjanjem finančne podpore nevladnim organizacijam prav tako potegnejo najkrajšo ravni ravno posamezniki, ki pomoč najbolj potrebujejo. Za domnevne napake pri konkretni izvedbi enega od razpisov ne moremo vseh razpisov za nevladne organizacije in te organizacije imenovati za slabe, nekoristne ter jim odreči podporo. Tudi to je tako, kot da v primeru avtomobilske nesreče ne prepovemo vožnje z avti ali prepovemo prodajo teh. Zaradi 10 milijonov evrov za nevladne organizacije se ustvarja velik problem. Zakaj? Da se ne govori o 5,65 milijardah evrov, ki so se jih pogosto kar po domače, brez ustreznih zakonskih podlag porabilo za protikoronske ukrepe. Na desetine, na stotine milijonov evrov se je porabilo za neustrezne maske in nepotrebno ali neustrezno zaščitno opremo, razdeljevalo denar skupinam in organizacijam, ki so blizu strankam SDS. In kdo je opozarjal na ta, po našem mnenju kriminal? Ravno nevladne organizacije, ki jim sedaj v SDS skušajo vzeti denar, ker je potrebno utišati tiste, ki si jih drznejo kritizirati. Zaradi vsega navedenega v Gibanju Svoboda menimo, da je poskus ukinjanja Sklada za razvoj nevladnih organizacij za slovensko družbo škodljiv

namenjamo jim svoja lastna sredstva, plačujemo za njih članarine, smo člani mnogih nevladnih organizacij, kulturnih, športnih, turističnih društev, planinske zveze, gasilske zveze, lovske zveze, ribiške zveze, strelske zveze in še ostalih za družbo koristnih nevladnih organizacij brez katerih Republika Slovenija ne more financirati, – 15.15 (nadaljevanje) hkrati pa opozarjamo, da postane problem, ko nevladne organizacije postanejo vladne organizacije in toliko vladnih organizacij, kot jih imamo v tem mandatu, izdatno financiranih iz državnega proračuna, v Republiki Sloveniji še nikoli nismo imeli. Da je temu tako, priča tudi izjava kolega poslanca vodja Poslanske skupine Svobode, Boruta Sajovica, ki jo je izjavil 14. marca letos, ko je na monitoringu združenja nevladnih organizacij pod glas ljudstva, ko so se srečali, dejal sledeče: "Vidim, da smo vaša Vlada, da delimo iste vrednote in da smo sodelavci in zavezniki še naprej." Konec citata. To je vlada nevladnih organizacij, ki so ji tudi seveda lansko leto in tudi v času celotne covid krize, s takšnimi in drugačnimi akcijami pomagali, da danes vlada Roberta Goloba obstaja. Skratka, ne moremo več v celoti v Republiki Sloveniji govoriti o nevladnih organizacijah, ker imamo s strani Vlade Republike Slovenije izdatno financirane vladne organizacije. Veseli nas podatek, da so nevladne organizacije, ki pomagajo starejšim, ki pomagajo onemoglim, ki pomagajo invalidom, do sedaj dobile 148 milijonov evrov. Naš zakon je tak, da teh 148 milijonov evrov tem nevladnim organizacijam ostaja, kajti ta denar so nevladne organizacije dobile direktno iz proračuna Republike Slovenije, tega pa se ta zakon ne tiče in zato bom, ker sem za razliko od nekaterih očitno ta zakon prebral, povedal kaj v tem zakonu piše. Mi spreminjamo 28. člen, naslov tega člena je Sklad za razvoj nevladnih organizacij. Glede na to, kaj se danes v Republiki Sloveniji dogaja in glede na to, katere organizacije so tudi izdatno financirane iz tega sklada, je že naslov malo neresničen, kajti brez problema bi lahko napisali pod to vlado tudi Sklad za obvodno financiranje volilnih kampanj levih političnih strank. O čem govorim? Govorim o tem, da so nevladne organizacije, ki so v prejšnjem mandatu in pa v volilni kampanji za državnozborske volitve leta 2022 javno podprle zdajšnje stranke koalicije, v največji meri predvsem Gibanje svobodo, iz tega sklada danes tudi največje prejemnice denarnih sredstev. In kaj govori ta 28. člen, ki je trenutno v veljavi in ki ga želimo spremeniti. Pravi takole: Ustanovi se proračunski sklad za razvoj nevladnih organizacij, ki je namenjen financiranju projektov in programov iz osme in devete alineje prvega odstavka 23. člena tega zakona. Viri financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij so sredstva dohodnine, ki jih davčni zavezanci niso namenili za financiranje splošno koristnih namenov, za financiranje političnih strank ali reprezentativnih sindikatov, čeprav bi jih v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, lahko, in druga sredstva, če tako določa zakon, mednarodna pogodba ali če tako odloči donator. Po trenutno veljavni zakonodaji lahko vsak državljan procent svoje dohodnine nameni nevladnim organizacijam tisti državljani, ki se za to ne odločijo, del sredstev ne dajo nevladnim organizacijam in potem Vlada Republike Slovenije konkretneje Ministrstvo za javno upravo samo dodeli ta sredstva, ki jih državljani od dohodnine niso namenili od tistega procenta tisti, ki niso izkoristili, sama razdeli potem nevladnim organizacijam oziroma bolj kot nevladnim v primeru te Vlade. In kaj mi predlagamo? Da se teh 10 milijonov evrov gre za letos, recimo približno 10 milijonov evrov, ne da več Vladi Republike Slovenije, da prosto razpolaga z 10 milijoni in jih deli nevladnim organizacijam, pač pa predlagamo, da gre teh 10 milijonov evrov v Sklad za obnovo po poplavah. Če državljanke in državljani ne prepoznajo vrednosti določenih nevladnih organizacij s tem, ko ne izkoristijo možnosti, da bi jim namenili svoj odstotek dohodnine zakaj bi Vlada bila tista, ki sebi všečnim, prijateljskim in podporniškim nevladnim organizacijam, potem razdeli ta denar? Državljan, ki v Legebitri prepozna neko pozitivno vrednost, bo odstotek svoje dohodnine namenil Legebitri. Državljan, ki neko dodano vrednost prepozna v enem lokalnem turističnem društvu, bo svoj odstotek dohodnine namenil temu turističnemu društvu. Državljan, ki prepozna to dodano vrednost v Slovenski filantropiji, bo namenil njej. Tisti, ki tega ne izkoristijo, se pač za to niso odločili in zakaj bi potem Vlada bila tista, ki financira tiste nevladne organizacije, ki so njej najljubše? Tudi če se naredi razpis, vemo kako in to ste tudi dokazali. Ministrica za javno upravo, vaša Sanja Ajanović Hovnik je ravno, zaradi tega morala iti. Kako v tej Vladi pripravljate te javne razpise. Izdatno Izdatno do 17. decembra letos, od lanskega junija še dodatno financirate ravno nevladne organizacije, ki so združene pod glasom ljudstva. Od junija leta 2022 do decembra leta 2023 ste jim skupaj namenili 18 milijonov 761 tisoč 660,39 evra. Naj povem, da je ta znesek je ta znesek identičen tistemu znesku zaradi, zaradi katerega ste tukaj govorili kako ste drugače glasovali kot je monitor pokazal, ko smo mi predlagali amandma, da se socialni transferji uskladijo z inflacijo, točno za 18 milijonov evrov je šlo. Takrat je bil problem, čeprav ste kasneje to sprejeli, 18 milijonov dobrih evrov za te nevladne organizacije, pa tukaj ni problem. Od tega je Slovenska filantropija dobila več kot 2 milijona evrov. Bivša direktorica, dolgoletna vodja Slovenske filantropije, naša kolegica Tereza Novak je poslanka stranke Gibanje Svoboda in če je politik, ki ne pade kar čez noč, mora imeti neka stališča, mora imeti neka prepričanja, da se odloči za kandidaturo, če nekdo vodi takšno organizacijo, če je sam vodja politično motiviran in nihče ne bo prepričal, da je takšna organizacija nevladna in predvsem politično nevtralna, politično objektivna. Nihče nas v to ne bo prepričal. Mirovni inštitut. Dolgoletno vodjo Mirovnega inštituta je ta vladna koalicija imenovala za ustavno sodnico Republike Slovenije. Nihče nas ne bo prepričal, da vladajoča koalicija ne imenuje ustavnega sodnika, ki je po volji vladajoče koalicije in pa glavne stranke. Legebitra 688 tisoč, Zavod Maska Ljubljana: to so tisti trije, ki so spremenili svoje ime in priimek in se preimenovali v Janeza Janšo. 534 tisoč evrov: Pekarna Magdalenske mreže Maribor, Forum za enakopraven razvoj, Sindikat novinarjev Slovenije. Danes je nov dan, Društvo Parada ponosa, Zavod 3. Večino teh podpisani pod poziv predsedniku vlade, kako naj se uvede sankcije proti Izraelu, kako naj se prepove potovanje izraelskim državljanom v Evropsko unijo, itn. Ni pa tukaj v takšnih zneskih Društva za srčno-žilne bolezni, ni Slovenske Karitas, ni Rdečega križa, ni Društva upokojencev Slovenije, ni gasilskih društev, ni lovskih družin, ni ribiških družin, ni jamarjev, ni športnih klubov ni pevskih zborov, ni kulturnih društev, ni turističnih društev. Za to so pa dobre občine. Naj jih financirajo državljani in naj jih financirajo občine, država jih pač ne bo, zaradi tega, ker očitno niso po godu vladajoči koaliciji in vladajoča koalicija ne želi, da bi dobili finančna sredstva. Za njih so očitno ta sredstva dovolj, dovolj, ki jih dajo državljani, pa ki jih zberejo s prostovoljnimi prispevki in pa članarinami. Seveda, za nevladne organizacije, ki so v času tretje Janševe vlade pozivale h kršenju covid ukrepov, ki so pozivale na proteste, ki so nenazadnje javno tudi podprle, bile angažirane pri raznoraznih referendumih, pri kampanji za parlamentarne volitve lansko leto, te pa vi izdatno financirate. Konkretno, danes je nov dan, ki kakor da izvaja monitoring na vlado, in vas šola kaj lahko, kaj ne, predvsem vas v tem mandatu niti ne kritizira, ker dejansko delate vse tako kot oni želijo, tem pa ste od lanskega junija do 17. decembra namenili slabih 19 milijonov evrov in zato logična izjava kolega Sajovica, vidim, da smo vaša Vlada. Ja, ste vlada določenih nevladnih organizacij, niste pa vlada, ki bi dejansko delala nekaj, da bi se lahko vse nevladne organizacije razvijale. In ravno zaradi tega mi posegamo v člen in predlagamo, da se besedilo zapiše tako: V Zakonu o nevladnih organizacijah se drugi odstavek 28. člena spremeni tako, da se glasi: »Viri financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij so evropska sredstva, donacije in druga sredstva.« Se pravi, to, kar je bilo prej, da tistih približno 10 milijonov evrov na leto, ki ga državljani ne porabijo svoje, ne izkoristijo svoje pravice, da bi dodelili določenim nevladnim organizacijam in ostane, predlagamo, da se to več ne da v sklad za za razvoj nevladnih organizacij, pač pa pravimo sledeče, o teh desetih milijonih evrov. Ker ni danes govora o proračunu Republike Slovenije, ki ima svoje postavke, ker vsako ministrstvo financira določene nevladne organizacije, denar za tiste nevladne organizacije, ki pomagajo ostarelim, ki pomagajo bolnim, ki pomagajo v domovih za starejše občane. Ta denar bo ostal, lahko ga namenite še več, kajti ta denar gre direktno iz postavk Ministrstva za delo, delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Za teh 10 milijonov evrov pa mi pravimo sledeče: »Sredstva dohodnine, ki jih davčni zavezanci niso namenili za financiranje splošno koristnih namenov, za financiranje političnih strank ali reprezentativnih sindikatov, čeprav bi jih v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino lahko, in s katerimi razpolaga Sklad za razvoj nevladnih organizacij, se po stanju na dan 31. december 2023 prenesejo na sklad za obnovo.« ¸ Slišali smo na Odboru za obrambo načelnika Generalštaba Slovenske vojske, ki je dejal: »Zaradi poplav se je Slovenska vojska naslednje leto odrekla 50 milijonom evrov v korist obnovi po poplavah.« Ko smo se pogovarjali s številnim ministrom tudi 10. TRAK (VI) 15.30 (nadaljevanje) preko poslanskih vprašanj, kako je s financiranjem določenih projektov, predvsem so bila vprašanja infrastrukturni, je praktično vsak minister rekel, glejte, vsak mora nekaj prispevati, vsak mora svoj fer delež prispevati. Govora je bilo takrat tudi o nekem pavšalu 4 %, kar se proračuna tiče. In naš predlog je, da 10 milijonov evrov, ki jih državljani niso namenili za nevladne organizacije, damo v sklad za obnovo. Verjemite mi, da bi se tiste nevladne organizacije, ki so kakorkoli pomagale na terenu 4. avgusta in v dnevih po 4. avgustu, s tem strinjali. Vprašajte jih. Strinjali bi se, da to dobijo tisti, ki so že dolgo časa na robu obupa, ki nimajo lastne strehe nad glavo, ki še zdaj ne vedo kam bodo šli, kako bodo šli. In če se država, državljanke in državljani tudi, zaradi višjih prispevkov v gospodarstvu, višjih davkov odrekamo določenih prihodkov, jaz mislim, da je prav, da bi se tudi določene nevladne organizacije, ki jih vi financirate direktno iz denarja, ki ga državljani niso namenili njim, da se to prenese v sklad za obnovo. In danes v razpravi bo veliko govora o tem, kako smo proti nevladnim organizacijam. Ne sploh ne drži, na spomnim, da je bila Janševa vlada tista, mislim, da, ki je v enem od PKP zakonov odstotek dvignila, dvignila, iz 0,5 na 1 %. Se pravi, smo podvojili sredstva za nevladne organizacije, ki jih lahko državljani namenijo po svoji lastni izbiri in pa presoji. Se pravi, financirate samo tisto, od česar imate politično korist. Ne financirate pa nevladnih organizacij, ki dejansko vsak dan v nekaj prinašajo. In veste, te koalicije so polna usta svobode medijev, kako ne smemo biti do medijev kritični. Potem pa vidiš v glasilu Zveze borcev, kako poslanec Svobode, tam kritizira medije, da govorijo neresnice, da lažejo. Se pravi, medijska svoboda je očitno tudi selektivna, tako kot so selektivne nevladne organizacije, ene lahko, druge ne. Eni mediji lahko, drugi ne smejo. Problem pa je, ker z denarjem ljudi financirate tiste, ki po vašem mnenju lahko, ne pa tistih, ki po vašem mnenju ne smejo. Pa ne poznam pevskega društva, pa ne poznam dramske igralske skupine, pa ne poznam športnega kluba, ki bi bil do vas kritičen, ki bi javno kakorkoli karkoli o vas govoril slabo, grdo, javno. Ne, za vas to ni dovolj. Za vas je dovolj že, da vas javno ne podpirajo. To je glavni problem. Mi podpiramo nevladne organizacije, dvignili smo v naši vladi odstotek, da lahko državljani za njih namenijo še več. Ne strinjamo se pa s tem, da Vlada prosto po Prešernu v sklad da teh 10 milijonov evrov in potem deli nevladnim organizacijam. Mogoče bo kdo vprašal zakaj pa tega niste naredili v vaši vladi, saj ste tudi vi iz tega sklada delili denar. Naj povem, da smo se mi sami želeli temu odreči, ker smo v PKP dali točno to, kar danes predlagamo. Ampak ni šel zakon oziroma tak, kot je bil predlagan, ta člen ni šel skozi, ker je bil znotraj koalicije dan amandma in ni bilo večine v parlamentu. Mi sami, tretja vlada Janeza Janše, se je želela temu odpovedati, da tega sklada ni več, da so ljudje tisti, ki dejansko namenijo denar, da sami odločajo, o kateri nevladni organizaciji bo šel denar. Mi nimamo proti, da pač vsaka vlada sama, kot je bilo prej rečeno, pove, koliko bo šlo določenim nevladnim organizacijam, seveda iz postavk državnega proračuna. Problem pa je, ko se sklad

In točno te nevladne organizacije se bodo po vsej verjetnosti 100 % aktivirale za naslednje evropske volitve in že sedaj lahko napovemo katere stranke bodo podpirale in takšnimi proračuni in s takšnimi denarji, to je več denarja, kot ga lahko politična stranka porabi. Gre za obvodno financiranje političnih strank in upam, da se bo preiskovalna komisija, ki jo vodi kolegica Vonta, tudi tega lotila: "Kako se politične stranke, oz. kako se kampanja političnih strank financira preko nevladnih organizacij in preko tega sklada?" Kako pa si vi dejansko predstavljate in kako vidite in da ni to neka izmišljotina kar mi govorimo, financiranje nevladnih organizacij iz tega sklada pa najbolje pove to, da je, zaradi tega morala odstopiti ministrica za javno upravo. Kajti avgusta letos je bilo na podlagi razpisa nevladnim organizacijam dodeljenih teh 7 milijonov evrov, v nadaljevanju pa je bil pri razdelitvi preostalih sredstev uspešen tudi Inštitut za proučevanje enakosti spolov. Šefica tega je bila osebna prijateljica ministre Sanje Ajanović Hovnik. 300 tisoč evrov je bilo dodeljenih. Nekdanja ministrica je sama napisala pismo podpore za ta inštitut, kar je seveda najprej zanikala, potem pa, ko so mediji to objavili je vendarle priznala in v omenjen razpis je bilo tudi vpleteno podjetje, ki ga prav tako vodi prijateljica bivše ministrice, kjer je bila tudi ona poslovno vpletena. In potem vse nevladne organizacije, ki jim je to podjetje svetovalo, so bile na razpisu tudi uspešne. To pa je bil dodaten dokaz, kolegice in kolegi, da si predstavljate ta sklad, kot sklad za polnjenje žepov levih političnih strank in njihovih podpornicah v vladnih, čeprav se imenujejo nevladne organizacije. Ravno zaradi tega, ker je temu potrebno narediti konec, bomo ta zakon v Slovenski demokratski stranki podprli. Hvala lepa. Hvala. Naslednja poslanska skupina, Nova Slovenija - krščanski demokrati, v njenem imenu dr. Vida Čadonič Špelič. Izvolite. DR. V Novi Sloveniji menimo, da bi civilna družba lahko opravljala svojo nalogo mora biti zares civilna. Takšno podpiramo tudi mi. Nevladne organizacije, ki jo sestavljajo, morajo torej biti res nevladne, torej neodvisne od političnega prostora kot celote in še posebej od vsakokratne oblasti. Edina garancija za to pa je ekonomska neodvisnost te civilne družbe. Civilna družba bi posledično morala biti pretežno financirana ne od države, torej iz javnega denarja, temveč od državljank in državljanov, katerih vrednote in interese naj bi predstavljala. Povsem jasno je, da slovenska civilna družba v veliki večini, žal ni taka. Vse slovenske nevladne organizacije so eksistenčno odvisne od javnega denarja, jim ga odmerjajo ministrstva, agencije, uradi in občini. Na občinah dobro vedo katera društva, torej, katero civilno družbo financirajo. Preko javnih razpisov večinoma financirajo športne kulturna mladinska društva, društva ki delujejo na področju sociale javnega zdravstva gasilce itn. Slovenske nevladne organizacije so torej pretežno vladne če odmislimo tiste občinske kar postane poseben problem, ko očitno vplivajo na nevladne odločitve brez odgovornosti in udeležbe na volitvah. Poudarek je, na udeležbi na volitvah, vodijo državo. V Novi Sloveniji se zavedamo prispevka in podpiramo delovanje prostovoljnih nevladnih organizacij, ki s svojo inovativnostjo, fleksibilnostjo in prilagajanjem storitev ter programom potrebam uporabnikov predstavljajo dopolnitev javnega sektorja in pomembno prispevajo k družbeni blaginji in večji socialni varnosti. V NSi se zavzemamo za spremembo modela financiranja medijev, pa tudi nevladnih organizacij. Odločujočo vlogo pri financiranju NVO-jev morajo dobiti davkoplačevalci. Oni naj se odločijo, katera društva in katere njihove dejavnosti bodo financirali. Zmanjšati želimo obseg sredstev, ki se dodeljujejo iz proračuna, preko različnih razpisov, ki so morda celo prirejeni. V Novi Sloveniji smo že v mandatu ministra Andreja Bajuka omogočili, da 0,5 % dohodnine posameznik lahko nameni nevladnim organizacijam. Sami menimo, da je to tista pot, kot da bodo ljudje se sami odločili, kam gre njihov denar, torej katero nevladno organizacijo bodo podprli. S tem omogočamo pravzaprav največjo svobodo vsem, tako nevladnikom, kot tudi ljudem, davkoplačevalcem in davkoplačevalcem. Vzporedno v Novi Sloveniji tako celo predlagamo, da bi se dvignil ta procent dela dohodnine, ki jo lahko posameznik nameni za financiranje NVO, vse tam do 3 %. Temeljni cilj spremembe veljavnega Zakona o nevladnih organizacijah je za obdobje 2004 do 2008(?) zagotoviti dodatna sredstva za obnovo in razvoj po poplavah in zemeljskih plazovih iz avgusta 2023. Z vloženim zakonom predlagatelji tako predlagajo, da sredstva, ki jih davčni zavezanci niso neposredno namenili za financiranje splošno koristnih namenov, za financiranje političnih strank ali reprezentativnih sindikatov, čeprav bi jih v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino lahko, torej za tako imenovani nerazdeljeni del od leta 2024 do leta 2028 namenijo obnovi, in sicer s prenosom sredstev na Sklad za obnovo Slovenije. Prav tako predlagajo spremembo načina financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij, in sicer na način, da se sredstva iz tako imenovanega nerazporejenega dela dohodnine po letu 28 prenesejo v državni proračun in ne v Sklad za razvoj nevladnih organizacij. V Novi Sloveniji bomo ta predlog zakona podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. In sedaj še Poslanska skupina Levica, v njenem imenu kolegica Nataša Sukič. Izvolite. NATAŠA Hvala, predsednica. Lep pozdrav! Da so nevladne organizacije slaba vest države, saj vidijo tudi to, kar želi državni aparat pogosto skriti ali vsaj delno prikriti, kot njihovo bistvo opisuje nekdanja varuhinja človekovih pravic, Vlasta Nussdorfer, še kako dobro ve stranka SDS, ki že leta izvaja obsesivno gonjo po recepturi Viktorja Orbana proti tako imenovanim levičarskim nevladnim organizacijam. V ta paket sodi tudi gonja proti levičarskim komunajzarskim medijem, urednikom in novinarjem, ki so kakopak sile kontinuitete, in pogrom proti hordam nezakonitih migrantov, ki po balkanski poti naplavljajo teroristično grožnjo, islamizacijo bele krščanske Evrope in ekonomske špekulante. Za SDS se nevladne organizacije delijo na prave in neprave oziroma, če se izrazim v njihovem jeziku, na tiste z dodano vrednostjo in tiste brez nje, karkoli že to pomeni. SDS gredo še posebej v nos posamezniki in društva, ki vidijo svet okrog sebe, dvignejo svoj glas za pozabljene, prezrte in pogosto neupoštevane, kdaj celo nevidne, (Nadaljevanje) zlasti tiste, ki se ukvarjajo z zaščito manjšin in pravicami državljanov, so bile v času vlade Janeza Janše ves čas na udaru. Začelo se je s frontalnim napadom na okoljevarstvene organizacije, ki so opozarjale na moč energetskih lobijev na področju izkoriščanja voda in spoštovanja okolijskih standardov, nadaljevalo pa se je v še hujši različici, z ministrom za kulturo Vaskom Simonitijem, ki je organizacijam s področja kulture in človekovih pravic odvzel financiranje, nasilno jih je poskušal izseliti iz najemniških prostorov na Metelkovi 6, premier Janez Janša pa ni izpustil priložnosti, da ne bi na takrat še Twitterju in tudi sicer grobo obračunaval s predstavniki civilne družbe. Najpogosteje je napadal in še danes napada Niko Kovač, direktorica Inštituta 8. marec, logično, saj je Inštitut 8. marec izpeljal več državljanskih kampanj, tudi za referendum proti Vizjakovemu zakonu o vodah, ko je bila vlada Janeza Janše prepričljivo poražena. A če Janševa SDS vztrajno napada t. i. levičarske nevladne organizacije, to ne velja za tiste, ki so, nekatere med njimi, v funkciji političnega orodja te stranke. Tako je denimo nekdanji minister za kulturo Vasko Simoniti junija 2021 podelil status organizacije v javnem interesu skrajnemu Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot, ki ga je zastopal Urban Purgar, odkrit simpatizer Hitlerja in občudovalec svastik. Za Hojsa pa so bili fantje iz družbe rumeni jopiči biseri, ki naj se jih nikar ne meče svinjam, beri, takratnim kolesarskim protestnikom. vrnimo se za trenutek k Viktorju Orbanu, po katerem se SDS do črke natančno zgleduje in od katerega verno prepisuje metodologijo obračunavanja s političnimi nasprotniki, mediji in nevladnimi organizacijami. Orbanova mantra temelji na ideji, da se Madžarska ne bo pustila izsiljevati nikomur, še zlasti ne pro migrantskim silam, ki ne spoštujejo njene suverenosti. Omenjanje takih sil je zelo pomembna značilnost Orbanove politične retorike, ki jo razširja in utrjuje s svojimi mediji. In prav to z metodo copy-paste počne Janševa SDS, ki si sicer ni uspela ustvariti skoraj popolnega medijskega monopola, kot je to uspelo njeni veliki sestri, stranki Fidesz na Madžarskem, je pa poleg strankarske Nove24TV financiranje tudi z madžarskim denarjem in s pomočjo koruptivnih praks koruptivnih praks in denarjem javnih podjetij v Sloveniji, kot smo dokazali v komisiji, ki proučuje financiranje političnih strank, uspelo vzpostaviti več kot deset spletnih regijskih portalov za indoktrinacijo državljanov. S temi mediji tako Orban kot Janša vztrajno leta in leta na dnevni ravni obračunavata z levo liberalnimi medijskimi elitami, zagovorniki migrantov, predstavniki civilne družbe in nevladnih organizacij, akademiki, političnimi nasprotniki komunisti in Sorosem, domnevnim financerjem in ideologom, ki pooseblja večino omenjenih skupin. Orban je leta 2017 ugledne nevladne organizacije, kot sta Helsinški monitor in Transparency International, med drugim primerjal s, citiram: »Velikimi plenilci, ki plavajo v naših vodah«, konec navedka, in poskušajo na skrivne načine spodkopati demokratično izvoljeno madžarsko vlado, njihove predstavnike pa so v medijih večkrat predstavljali kot tuje plačance, politične aktiviste in tuje agente. Takšna je bila med drugim objava črnega seznama domnevnih 200-ih Soroševih plačancev, ki ga je objavil provladni magazin Figelio, na katerega so bili zbrani različni akademiki in novinarji ter predstavniki nevladnih organizacij. Kot rečeno, na Madžarskem preizkušeni model propagande, se preko stranke SDS seli v Slovenijo, Nova24TV in Škandal, novi rumeni tedenski tabloid in portal SDS, ki ga je stranka začela izdajati takoj po finančni injekciji z Madžarske sta medija, kakršni so se tam že dodobra razširili; gre za dobro premišljene propagandne tehnike, mešanico tračev in rumenih zgodb, ki ima ob robu, ki so jim ob robu dodane nepodpisane propagandno-politične novice. Zgodbe o migrantih, ki jih je recimo na Madžarskem vsak dan objavila Origo, objavlja tudi Nova24TV. Skratka, če prelistate naše tabloide ali spletne medije, povsod najdete podobne vsebine: estrada, govorice, migranti, levičarske nevladne organizacije, zanimivosti, / nerazumljivo/ trač, komunisti, pa spet levičarske nevladne organizacije, ki tihotapijo migrante, sile kontinuitete ipd. Vpliv Orbanove in Janševe retorike je najbolj razviden v podžiganju in tudi razraščanju strahu. Če sodimo po odgovorih na vprašanje o občutku varnosti, ko hodi zvečer po cesti, so denimo Madžari, danes drugi najbolj prestrašeni med državljani članic OECD. Tako je z Američani, katerih domovina je znana po zelo razširjenem kriminalu. Poleg tega so seveda Madžari danes prvi na svetu po strahu pred migranti, četudi je število teh v tej državi eno najnižjih. Podobno si po Orbanovi recepturi želi doseči tudi stranka SDS. Sejejo strah in se ponujajo kot rešitelji pred migrantsko grožnjo, komunisti, ne Slovenci in kakopak levičarskimi nevladnimi organizacijami, ki so paraziti na državnih jaslih brez trohice dodane vrednosti. Zato ne preseneča predlog zakona, ki ga imamo danes na poslanskih klopeh. Kot ne preseneča zgoščanje sej o migrantih in migracijah. Agenda stranke SDS je sila preprosta in jasna: stopnjevanje tem, ki so manipulativna hrana za njihove volivce pred bližajočimi se evropskimi volitvami. Bolj kot se evropske volitve bližajo, več bo premetenih manevrov stranke SDS, ki za svojo agendo izkoristi karkoli, pa naj bodo to humanitarne krize, ki na begunsko pot poženejo ljudi v stiski ali uničujoče poplave in plazovi, ki so letos prizadeli Slovenijo. SDS - rešiteljica in zaveznica domačega malega človeka - nemudoma ustvari demagoško zgodbo, v katero vplete vedno ene in iste akterje, med katerimi so levičarske nevladne organizacije stalnica. če se lahko morda tudi strinjamo, da se prekliče s koruptivnimi tveganji obremenjen razpis Ministrstva za javno upravo, zaradi katerega je odstopila ministrica Sanja Ajanović Hovnik, se seveda ne moremo strinjati, da se sredstva namenjajo za odpravo posledic poplav in plazov avgusta letos. Razpis se lahko kvečjemu ponovi, ne moremo pa sredstev za krepitev nevladnih organizacij manipulativno preusmerjati v druge sklade, četudi v Sklad za obnovo Slovenije in s tem obglavljati delovanje nevladnega sektorja, ki že tako ali tako ni, kar se finančnih kapacitet in števila zaposlenih v njem tiče na zavidljivi ravni, če ga primerjamo s stanjem v večini drugih držav Evropske unije. Kar najbolj boli in moti SDS je, da sredstva za predmetni razpis prihajajo iz Sklada za razvoj nevladnih organizacij, v katerega se stekajo nerazporejena sredstva dohodnine, ki jo davčni zavezanci ne namenijo upravičencev po Zakonu o dohodnini. Zato so v Poslanski skupini SDS že pri sprejemanju interventne zakonodaje, zaradi letošnje naravne ujme predlagali, da se sredstva enega odstotka dohodnine, ki jih ljudje v skladu z zakonom ne namenijo upravičencem in ostanejo za delitev takim projektom, od katerih ni nobene dodane vrednosti, denimo od mreže organizacij glas ljudstva namenijo za obnovo po naravni ujmi. Pa poglejmo, kako se nevladni sektor sploh financira. Po podatkih CNVO (krovne organizacije nevladnega sektorja) delež javnih sredstev pomeni nekaj manj kot 43 % sredstev sektorja. Ta torej večino denarja dobi drugje: z donacijami, članarinami in prodajo izdelkov ter storitev. Prav tako skoraj 20 % od skupno dobrih 27 tisoč nevladnih organizacij sploh nima prihodkov oz. deluje brez njih, večina pa deluje povsem brez javnega denarja. Po podatkih CNVO se je leta 2021 javna sredstva ministrstev, ki so ob občinah glavni javni financerji prejelo zgolj 11,6 % vseh aktivnih nevladnih organizacij. Zgolj 11,6 %. CNVO sicer vsako leto objavi koliko javnega denarja dobiva nevladni sektor, v katerem je zaposlenih dobrih 12 tisoč ljudi, spoštovane in spoštovani, to je ta velika, ogromna številka. Pretežni del storitev pa opravi namesto države in občin za ljudi, zlasti za najbolj ranljive skupine. Lani je bilo teh sredstev skupno 513 milijonov evrov. A pozor, večina od 513 milijonov evrov so nakazila z ministrstev skupaj 285 milijonov evrov in občin. Med ministrstvi gre daleč največ denarja z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, lani skoraj 190 milijonov evrov. Večina tega zneska pa je denar, ki gre za delovanje osebne asistence. Toliko o požrtnih levičarskih nevladnih organizacijah. Torej, slaba polovica sredstev namenjenih nevladnim organizacijam gre za potrebe in izvajanje osebne asistence, saj so nevladne organizacije v Sloveniji danes del sistema zagotavljanja socialne varnosti v Republiki Sloveniji. Te organizacije namesto države delujejo na področjih nasilja, zasvojenosti, duševnega zdravja, pomoči brezdomcem, preprečevanja socialne izključenosti, podpore neodvisnemu bivanju invalidov, pomoči otrokom in mladostnikom, ki so prikrajšani za normalno družinsko življenje in se soočajo s težavami v odraščanju in tako naprej. Največji Največji humanitarni nevladni organizaciji sta v Sloveniji Rdeči križ in Karitas. Vrnimo se k stranki SDS in njenem odnosu do nevladnih organizacij. Nevladni sektor je vladavino Janeza Janše komaj preživel. Težko se je pobral oziroma se še pobira. Že leta se morajo nevladniki braniti neupravičenih očitkov, ki jih širi propagandistična mašinerija SDS preko svojih tovarn laži svojih para strankarskih medijev, kar sem že pojasnila uvodoma. Najbolj tragično je, da se zaradi ravnanja ministrstva za javno upravo, ki je enega največjih razpisov za nevladne organizacije v državi zlorabila za nek drug namen, zdaj odvija nov pogrom na nevladni sektor. Žal je tako, da so se v številnih vzhodnoevropskih državah razpasla zavezništva lokalnih samodržcev ali populistov, ki so svojo oblast začeli utrjevati s propagando. Nadzor nad mediji in zatiranje neodvisnih novinarjev, napadi na nevladne organizacije, vse to so ključni vzvodi njihove moči, tako rekoč nov recept za uspeh. Ta bitka, ki jo vsakodnevno spremljamo v Sloveniji v obliki razplamtevanja sovražnega govora in maltretiranja medijev, nevladnih organizacij in leve inteligence je bila v nekaterih drugih državah sicer še brutalnejša, a da utegne tudi pri nas prerasti v še večjo histerizacijo in posledično pogromaštvo proti levičarskim nevladnim organizacijam, kaže tudi ta zadnja intenca stranke SDS. Predlog zakona, ki bi neprave nevladne organizacije obglavil tako, da bi jim preprosto izpraznil sklad za razvoj nevladnih organizacij. V Levici smo seveda odločno proti tovrstnim političnim praksam zatiranja nevladnih organizacij in avtoritarnim poskusom stranke SDS, glasovali bomo proti predlogu zakona. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. in sledi splošna razprava poslank in poslancev zakona. Prva… postopkovno kolega… Prosim? Predlagatelj? Torej, boste prvi začel, predlagatelj, potem sledi razprava ostalih poslank in poslancev. Izvolite. Hvala, spoštovana predsednica, za besedo. Jaz bi vseeno se odzval na slišano v stališčih, ki so jih pač podale stranke oziroma pač predstavniki strank. Mi torej nismo sklicali seje, da bi razpravljali o tem, kako poteka Vlada na Madžarskem, kako pač je Vlada, ampak o tem, da govorimo o pridobitvi nekih dodatnih sredstev za pomoč na poplavnih območjih. Torej, tudi naš predlog ni, da se ukine financiranje nevladne organizacije, nikakor ne. Letno torej se nameni okrog 300 milijonov evrov

v neke politične namene ampak bi torej šel dejansko v pomoč ljudem, ki to pomoč dejansko potrebujejo, to je ljudem, ki so jih prizadele poplave in plazovi. Nenazadnje je tudi vlada se je odzvala tako, da so morala ministrstva zmanjšati 4 % proračunskih izdatkov, torej se približujemo temu odstotku. In zaradi tega, ker je škoda ocenjena na nekaj manj kot 10 milijard in iščemo vsak evro, kje ta denar dobiti, torej uvajamo neke nove obdavčitve, predstavljamo infrastrukturne projekte ali pa pomembne projekte, ki so potrebne za razvoj nekega kraja, države in in tako dalje. Torej, dajemo samo predlog, da se del teh sredstev, ki se tudi nevladne organizacije financirajo, prenese torej v ta sklad za popoplavno obnovo. Zdaj, dejansko strinjam se, tako kot je prej povedal minister, da nevladne organizacije izboljšujejo kakovost življenja, kjer delujejo, čeprav ne vem kako, pa določene nevladne organizacije, kot je ta inštitut za preučevanje enakosti spolov, ki ima zgolj neko spletno stran, pa dobi 300.000 evrov kako ta izboljšuje življenje, kjer deluje. Mislim, da ne, to še zdaleč ne. Zdaj bilo je slišati tudi v stališču Svobode, kako je namen SDS, da se utiša kritičnost. Pa bi vseeno vprašal predstavnike Svobode, kdo je pa depolitiziral RTV, kdo dejansko RTV je utišal tam delujoče novinarje, kdo čisti policijo janšistov in tako dalje? Torej dejansko čistite vse tiste, ki so kritični do vas. In ko govorimo torej o nevladnih organizacijah, da so nevladne organizacije pomembne, tako kot sem prej dejal, vendar gre za ta fond, ki ostane pri, torej dobil sem podatek, da se tudi vse te nevladne organizacije, ki so združene v iniciativo Glas ljudstva, so tudi iz tega odstotka se financirale in so lansko leto pridobile 197.000 evrov sredstev. In če hočejo pridobiti še dodatna sredstva, saj ni problem, naj gredo do ljudi, do tistih, ki podpirajo in jih prosijo, da se ta sredstva pridobijo. Zdaj ob koncu leta tudi gasilci, ki hodijo po domovih, zbirajo donacije, ponujajo koledar, imajo zraven obrazec,

celo okrog 870.000 evrov, Rdeči noski 440.000 evrov in tako dalje. Torej se da dobiti denar, vendar moraš biti aktiven, tako kot sam sem domači v kraju imamo turistično društvo, pa imamo gasilsko društvo, pa je prosvetno društvo, ampak ljudje delujejo v dobrobit, prostovoljno, prispevajo denar, organizirajo takšne in drugačne prireditve in dobijo denar, da to društvo živi in dajo neko dodano vrednost družbi, ki tam je, gasilci torej za požarno in drugo varnost, prosveta za ohranjanje neke kulturne dediščine, turistično društvo za turistični razvoj kraja in tako dalje, brez pomoči države, razen pač gasilci, kaj dobijo za sofinanciranje opreme, ki pa sem že prej na eni izmed sej povedal, je to letno 2,8 milijona evrov od države za 1341 društev. zdaj zato dejansko govorimo o tem, da ne gre to v tem, da bi se nevladna organizacija preprečil delovanje, ampak dejansko, da se samo del teh sredstev nameni ljudem, ki to pomoč potrebujejo. Prej smo tudi slišali, kako smo hoteli izgnati nevladne organizacije iz Metelkove. Ja, kdo pa je izgnal nevladne organizacije iz Roga. je zoper njih uporabil silo, tudi solzivec in sta bila celo 2 protestnika poškodovana. SDS ne. Tako, da res ne mešati, ne izrabljati našega predloga za to kako smo proti nevladnim organizacijam, kako jih želimo preprečiti delovanje, kako tistemu proti kritičnosti, ampak dejansko je samo predlog, da se denar iz tega fonda,

ki bi ga morali dejansko podpreti, kajti to ni predlog, ki bi šel ta denar kamorkoli v neke politične namene, ampak dejansko v dobrobit družbe, kar pa je tudi cilj nevladne organizacije. Saj to je tako, kot ste rekli, nevladne organizacije so tiste, ki delujejo v dobrobit družbe. In tudi ta denar lahko gre v dobrobit družbe. Torej v petih letih bo šel za popoplavno obnovo, po petih letih bo pa šel v proračun, kjer lahko vi financirate tudi izgradnjo šole ali pa tudi za kulturne dejavnosti, zdravstvo, in tako dalje. Tako, da lepo vas prosim, ne zavajati iz tega, kajti in da ne gre tu za ves denar, ampak gre zgolj za 3 % denar, ki se nameni v, pač za to, da se financirajo nevladne organizacije.

ki se velikokrat žrtvujejo, ki svoj čas namenjajo dobrim delom za pomoč vsem našim državljanom in državljankam, ne glede na to, ali nekateri ocenjujemo, da prinašajo neko dodano vrednost ali ne, pač vsak ima pravico do svojega mnenja. Do sedaj sem s strani kolegov iz opozicije predvsem slišala veliko mešanja jabolk in hrušk, tako, da kolega Kosi, verjetno vas bom v svoji razpravi razočarala. Nič hudega. Danes imamo spet primer seje, ko si je opozicija izbrala novega starega sovražnika, to so nevladne organizacije. Ja, ne vse, morda, ampak tiste, ki so kritične ali pa se ne strinjajo vedno z vami, tako da za migracije imamo zdaj nevladne organizacije, Svoboda je itak vedno osovražena, to ni nič novega. Zdaj, jaz razumem, da kritike, ki jih naslovijo nevladne organizacije, predvsem na Vlado, pa nenazadnje tudi na Državni zbor, ni prijetno poslušati, noben se ne veseli kritik, ko jih slišijo in tudi nam v Svobodi ni lahko poslušati kritike različnih organizacij, različnih posameznikov, ker seveda, ne vem, vsak rajši sliši, da ga hvalijo, ampak to še ne pomeni, da zdaj nekoga, ki ne razmišlja enako kot mi ali pa, ki nas kritizira, da si ga želimo, ne vem, kar utišati ali pa pa ukiniti. Morda si bi kakšna politična stranka to želela, v Svobodi zagotovo ne. Mi te kritike sprejemamo, jih poslušamo, presodimo, včasih se strinjamo, včasih se ne strinjamo, če je kakšna koristna, seveda se iz nje skušamo nekaj naučiti, nikakor pa si ne bi dovolili kar tako vse nevladne organizacije dati v isti koš in razlagati kako na prste ene roke, če citiram iz predloga zakona opozicije, da ne morem na prste ene roke prešteti tiste nevladne organizacije, ki prinašajo dodano vrednost. Jaz pravim, da nimam dovolj rok ali pa ne prstov, da bi vse preštela, pa verjetno tudi če bi prešteli vse prste in roke v tem Državnem zboru, jih imamo premalo, da bi našteli res vse tiste nevladne organizacije, ki prinašajo dodano vrednost naši družbi. Da bi zdaj kar zaključili z argumentacijo, da zdaj so dodana vrednost samo tiste nevladne organizacije, ki prejmejo 1 % oziroma, ki jim mi državljani damo 1 % od dohodnine; ne vem, meni je to ena taka demagogija. Mi v Kopru bi rekli demagogija ala SDS. Veliko društev opravlja take naloge, za katere ve res majhen krog ljudi kot tudi nenazadnje smo posamezniki člani več različnih društev. In zdaj tudi ta procent "glih" ga razpršiti, ne vem, na več društev,

Se strinjam, ja, lahko, da ne moremo kar trditi, da vse nevladne organizacije delajo odlično ali pa enako dobro, kar nenazadnje ne moremo trditi niti za nas politike. politike. Eni se trudimo bolj, eni se trudijo manj, eni ravnamo spoštljivo, eni malo manj spoštljivo in zdaj ne pomeni, da zaradi nekaterih, ki so nespoštljivi, da zdaj smo vsi politiki nespoštljivi, slabi, brez dodane vrednosti in v bistvu je dobro, da imamo to barvitost, tako kot je tudi barvitost nevladnih organizacij, da se naši državljani sami odločijo kam se bodo vključili, na katere aktivnosti, ki jih organizirajo nevladne organizacije, se bodo udeležili, koga bodo financirali. Enako kot imajo seveda volivci to možnost, da se odločijo, katero politično stranko bodo volili in katero seveda ne. Pomembno je, po mojem mnenju, da imajo možnost izbire in v bistvu mislim, da v Sloveniji ravno zaradi tega, ker je Slovenija, jaz ocenjujem, da dober podpornik nevladnega sektorja in tukaj mislim tako na ministrstva, kot tudi na občine, ki veliko sredstev namenijo nevladnemu delovanju, da so to ravno razlogi zakaj imamo tako barvit nevladni sektor. Dejansko zakon, ki ga imamo danes na mizi ukinja sklad za nevladne organizacije. V uvodu je kolega Mahnič razlagal, da kako si nismo zakona prebrali in predstavljal neke pozitivne vsebine, ki naj bi jih zakon prinaša, ampak bistvo zakona je, da se ukinja ta sklad. In najbolj zanimiva mi je pretveza, zakaj naj bi se ga ukinjalo, ker je treba sredstva nameniti za obnovo, torej v sklad za obnovo, in zdaj bi jaz tudi prosila opozicijo, naj se zdaj enkrat odloči ali so sredstva za obnovo prenapihnjena ali niso prenapihnjena, kar enkrat pravite enkrat eno, enkrat drugo. Torej, zdaj ali je teh sredstev preveč ali premalo. In tudi tukaj moram povedati, da mi je sila nenavadno, kadar slišim, pa smo tudi prebrali v zahtevi, da morajo tudi nevladne organizacije prispevati svoj delež v obnovo. Mislim, jaz ne vem o čem se pogovarjamo. Nevladne organizacije, praktično njihovi prostovoljci so bili skorajda prvi na terenu, so pomagali vsem ljudem v poplavah. Ti prostovoljci so prispevali svoj čas, tudi stroške so imeli s tem, torej so posledično prispevali tudi svoja sredstva in so tam pomagali dneve, tedne, tudi mesece, to počnejo tudi celo leto na drugih področjih, in se sprašujem, ali to ni dovolj ali, ne vem, vam to ni dovolj, da je toliko ljudi bilo pripravljeno pomagati, in če to vzamemo v dimenzijo, da v bistvu večina nevladnih organizacij nima niti enega zaposlenega, torej kar 92 92 % nevladnikov nima zaposlenih ljudi, potem še lažje sklepamo, da so v bistvu v nevladnem sektorju večinoma prostovoljci, ki s svojim prostim časom, stroški, delo, z znanjem, ki ga imajo vplivajo, da je življenje v Sloveniji in tudi za najranljivejše skupine lepše. Tako, da jaz tukaj bi dodala v bistvu samo še to, da če poslušam, ko sem poslušala prej razpravo, želi SDS nekako tako zaključiti, lahko se motim, torej tiste nevladne organizacije, v katerih so člani stranke SDS, so nevladne organizacije z dodano vrednostjo, tiste nevladne organizacije, v katerih smo pa člani mi iz Svobode ali pa levičarji, kot oni uporabljajo izraz, pa so verjetno

SDS in Svobodo? Da vsaj po slišanem je logika delovanja SDS ta, da tisto, česar ne poznaš, ne razumeš ali ne moreš kontrolirati, je treba uničiti. Mi v Svobodi pa, česar ne poznamo skušamo spoznati in tudi razumeti. Zato absolutno zakona, ki je danes vložen jaz osebno ne bom podprla. Pa tudi, če lahko delim mnenje, da bi bilo fajn sredstva, ki jih imamo na voljo nameniti za obnovo. Ne vidim zakaj ne bi tudi, ne vem, pristojno ministrstvo tudi za ta sredstva, ki so zbrana v tem skladu za nevladne organizacije, nenazadnje tudi z razpisom namenila ne vem nevladnim organizacijam kot ideja, ki se ukvarjajo z območji, ki so doživele tako katastrofo kot so

Imamo take nevladne organizacije, ki delajo za ljudi, imamo tudi take nevladne organizacije, ki delajo izključno in samo zase. Kako to ugotovimo? Vprašamo se preprosto kaj imamo od nevladnih organizacij in vsi dobro vemo kaj imamo od gasilcev in vsi dobro vemo, kaj imamo od Inštituta. 8. Marec, od kolesarjev, itd. Odgovor je zelo preprost. kaj je dodana vrednost nevladnih organizacij, ki jih vodijo razne Nike Kovač, razen / nerazumljivo/? Kaj ima narod od teh nevladnih organizacij? Spoštovana poslanka je zdaj odšla. Ne mešati gasilcev v nevladne organizacije takrat, ko vam to paše paše in to s pridom izkoriščate. Delate pa ravno v tej smeri, da v naši državi obdavčujete podjetja in to tista podjetja, ki prispevajo v ta ta proračunski žakelj, v proračunsko vrečo, nagrajujete pa tiste nevladne organizacije, ki so vam po godu. Saj že zadnji razpisi, še pod bivšo ministrico Sanjo Ajanović Hovnik, to dokazuje. Po prijateljskih vezeh je želela razdeliti 300 tisoč evrov denarja Inštitutu za preučevanje enakosti spolov. Mislim, človek bi rekel, kar nekaj v tej državi zategujemo vsi pas po teh poplavah, razen nevladne organizacije, njim pa to ni treba, njim bomo še pa malo prilili, ker smo jim dolžni uslugo po volitvah, ker so tako pridno lobirali pa kolesarili tamle po Trgu republike. Jaz bi še rekel, če bi jim na bicikle gor namontirali dinamo, da bi proizvajali elektriko, bi rekel, da so že za kaj koristni. Tako pa vem, da niso koristni za čisto nič. Če bi jaz osebno odločil, bi večinoma večino teh razpisov za nevladne organizacije seveda razveljavil. Takoj bi jih, če bi imel to možnost. Se pa na tem mestu vprašam, kaj kaj smo kot Nova Slovenija naredili v času prejšnje vlade, ko smo bili v vladi na tem področju? Bi rad izpostavil, da do časa prejšnje vlade je bila možnost, da je zaposlen državljan, ki plačuje dohodnino 0,5 % svoje dohodnine namenil organizacijam v javnem interesu in to po svojem lastnem izbiru: tisti nevladni organizaciji, kateri tudi sam zaupa. To je bil predlog našega takratnega predsednika Nove Slovenije Andreja Bajuka, takratnega finančnega ministra. V Novi Sloveniji pa smo leta 2020 predlagali v času prejšnje vlade, da se ta 0,5 % dohodnine, da se poviša na 1 %. Se pravi, ljudem smo dali moč. Moč, da denar, ki ga namenijo nevladni organizaciji, da smo ta denar povečali koliko lahko nameni eni nevladni organizaciji. tega pač ne izkorišča, čeprav vidim da se nekatera nevladne organizacije društva zelo trudijo, da bi dobili čim več teh prejemkov. Gre pa tisti denar, ki se ne razdeli preostanek tega denarja gre v nek sklad za razvoj nevladnih organizacij in potem Ministrstvo za javno upravo veselo deli ta 20. v skladu s takratno idejo Andreja Bajuka, ki je rekel, da bi ta nerazporejen denar moral ostati v proračunski malhi, ampak dejansko ne ostane. Ministrstvo za javno upravo ga deli, deli, zato tudi sam to podpiram in pa tudi v Novi Sloveniji, da je potrebno nadgraditi ta model. Potem bodo vse te razprave odvečne, se ne bomo več prepirali. Razpise, večinoma teh razpisov bi morali ukiniti, o tem sem že govoril. Ljudem bi morali dati moč, da bi sami odločili komu bi dali svoj del dohodnine. In jaz sem prepričan, da ne bi potem več takih zgodb spremljali tukaj znotraj državnega zbora. Enostavno bi morali imeti državljani večjo, bolj odločujočo vlogo pri dodeljevanju sredstev nevladnim organizacijam. Potem pa se naj nevladne organizacije na trgu lepo preprosto borijo. Če so res tako dobre, bodo prepričale ogromno število ljudi in zbrale na ta način ogromno denarja, ne pa da denar dobivajo preko razpisov, ker ima pač človek zelo velikokrat občutek, da se tam zna zelo veliko manipulirati. Mogoče na tem mestu tudi neka ideja, da se ta odstotek še poveča, do 3 % ali še več, se pravi, da ljudje še več tistega denarja, ki ga tako ali tako bi pristal v proračunu, namenijo za nevladne organizacije, za katere menijo, da so deležni njihove podpore, zaupanja. Jaz recimo že vrsto let ta del svoje dohodnine namenjam recimo lokalnemu gasilskemu društvu. Na tem mestu pozivam tudi vse državljane, ki tega zdaj niso počeli, da denar namenijo lokalnim gasilskim društvom, tudi v znak zahvale, ki so se, bom rekel, v tako velikem številu odzvali zdaj po teh poplavah. Predlagam pa, da se vzame denar tem nevladnim organizacijam, da se nameni poplavljenim, pa da se te nevladne organizacije na nek način preimenujejo. Tiste, ki so res nevladne, ne ostanejo nevladne. Tiste, ki pa so podaljšek vlade Roberta Goloba pa pač ne bodo vladne, da se bo vedelo, pri čem smo, ker zdaj so vse nevladne, pa jih dajmo lepo ločiti bi bilo bolj pošteno. Za 40 milijonov na leto, kolikor dobijo nevladne organizacije, ta sredstva zdaj vi še povečujete. Jaz lahko tudi delam predstave za javnost, imam različne performanse, razpravljam o zdravstvenem sistemu, medtem ko sem prisesan na državni denar, govorim o nekem zelenem prehodu, sam pa puščam ogljični odtis, ko hodim na različne, bom rekel, destinacije, na različne najlepše dežele na celem svetu. Eno je govoriti, drugo pa delati in dejanja marsikaj povedo. Se pravi, izkoriščanje nevladnih organizacij za svojo promocijo. Nekaj govorijo, sami se pa niti tega ne držijo. Predlog zakona predlaga, da se denar za nevladne organizacije nameni za odpravljanje posledic poplav in pa tudi v sklad za obnovo po poplavah. Tudi sam sem takoj po poplavah, ko sem videl, da je zunaj razpis za nevladne organizacije, pozval takratno ministrico Sanjo Ajanović Hovnik in sem jo pozval, da ta razpis nemudoma ustavi, razveljavi. Pojma nimam kako se je imenoval takrat ta razpis, neko čudno dolgo ime je imel. Niti niso ljudje vedeli kaj pravzaprav ta razpis pomeni. In da se ta denar, tistih 6 milijonov nameni dejansko za poplavljene, za žrtve poplav. Ljudje so v poplavah ostali brez vsega, brez hiš, stanovanj, gospodarskih poslopij, opreme, praktično brez vsega. In zdelo se mi je res neumno, da tistih 6 milijonov delamo še za nevladne organizacije, od katerih pač ljudje ne bodo imeli nič. Jaz sem takrat ministrico pozval, Sanjo Ajanović Hovnik, ne boste verjeli, dobil sem odgovor, da predloga ne morejo upoštevati in da razpisa enostavno ne morejo razveljaviti. Veste, to pa so prioritete. Človek ima določene prioritete v svojem življenju, recimo zvečer reče, da bo šel na zabavo ali pa da gre, ne vem, v kino in se mora za neko stvar odločiti in pol se odloči za tisto, kar se. In očitno se je Vlada Roberta Goloba odločila, da bo še naprej izrazito podpirala nevladne organizacije, ko bi lahko teh 6 milijonov bistveno bolje uporabila za tiste ljudi, ki so pa resnično potrebni denarja, da se bodo lahko postavili na noge. Pokazali ste, da je za Svobodo bistveno bolj pomembno, da se financirajo nevladne organizacije kot pa žrtve poplav in skrajni čas je, da se omeji ta poraba davkoplačevalskega denarja za financiranje tistih projektov, od katerih ima narod res nekaj, da res nekaj, da se omeji in da se res že, če že financira tiste projekte, ki imajo res dodano vrednost za narod. Jaz sem vam že prej povedal, da do marca ne boste zgradili nobene ute, kaj šele hiše za naše državljane. Ste pa v tem času, ko vsi govorimo o nekem 21. TRAK: našli denar in boste še naprej podpirali nevladne organizacije in to pove kakšne prioritete imate, znate v teh časih dati denar nevladnim organizacijam. Menim, da to enostavno ni prav in da bi morali pomagati žrtvam poplav. In današnji zakon gre v tej smeri, zato ga bom tudi sam osebno podprl. Hvala. hvala lepa. Okej, prisesanosti na državne jasli, bi marsikdo lahko kaj povedal. Kolega Darko Krajnc, izvolite.

splošno o debati nevladnih organizacij. Tu notri velikokrat poslušamo takšne in drugačne zadeve, je zelo priročna tema za demagogijo, za populistično politiko. Marsikdo ima določene nevladne organizacije v jetrih in se strinjam s kolegom, ne moremo jih metati v en koš, ker jih je očitno treba metati v dva koša, v levega in desnega. Na tak način poslušamo te razprave levičarske organizacije. To je tako priročna tema, da pri mandatno-volilnih zadevah, recimo, včeraj, ko smo imenovali sodnico smo poslušali o nevladnih organizacijah, prejšnjič na pravosodju pri letnem poročilu tožilstva, tudi mislim nima veze s temo, ampak zadeva se nekje prinese na dnevni red, po navadi je ta razprava zelo nespoštljiva, ne govorimo o pomenu nevladnih organizacij za ljudi, za okolje, za državo, za lokalne skupnosti, gre za začasno urejanje zadev tam, kjer država ne ureja zadev ustrezno in lokalna skupnost in jo te organizacije nadomeščajo. Jaz bi rad od tega ustvarjanja posplošenega vtisa o nepomembnosti nevladnih organizacij pa vseeno šel malo na teren. Pa če se ognem teh rumenih jopičev, ki bi naj imeli po mnenju tistega pola dvorane neko dodano vrednost. Izpostavljena je bila Slovenska filantropija, lahko rečem, da sem osebno prizadet. 10 let sem bil zaposlen v tej organizaciji, ki je prostovoljska organizacija in zaposluje že leta preko 50 ljudi in je ena večjih nevladnih organizacij. Veliko večino sredstev iz evropskih fondov smo dobivali, si uredili sami, preko razpisov, nekaj so pomagale lokalne skupnosti, občine, sam sem vodil večgeneracijski center. Če povem zgolj enoletni rezultat, recimo 10.000 obiskov v eni Murski Soboti, v enem ruralnem okolju samo v centrali tega centra. Drugače je organiziranje dnevov prostovoljstva mreža prostovoljskih organizacij. Vse prostovoljske organizacije dobivajo know how preko Slovenske filantropije, preko te mreže. Usposabljanje mentorjev, usposabljanje prostovoljcev, delitev viškov hrane, učne pomoči, integracija beguncev. V nedeljo smo lahko poslušali ime leta 2022, ki je bila voditeljica pro bono ambulante, pred njo dr. Doplihar, vsi ti ljudje so dobili nagrade najvišjega državnega ranga za svoje delo in si jih zaslužijo v prostem času. 8-urne delovnike oddelajo tudi pri starosti 90 let zdravniki, psihiatri, ki delajo tam. In vse to je s takimi pamfleti tukaj v bistvu zelo negativno predstavljeno. Laž na laž. V začetku predstavitev mnenja v povprečju dobijo organizacije en milijon mesečno. Pa kaj se vi norčujete? Par organizacij dobi več kot milijon letno in to so večinoma organizacije, ki izvajajo storitve kot so osebna asistenca, pomoč invalidom, socialno zdravstvene storitve na terenu, Rdeči križ in Karitas, izobraževalne ustanove, razni sveti, zavodi, ki jih lahko tudi tu naštejem, bom šel potem na številke športne organizacije, bile so omenjene tudi druge organizacije. Ni vse v denarju in ta prispevek nevladnikov in prostovoljcev se ne da meriti v denarju. Je pa družba sestavljena iz treh stebrov, imamo državo, imamo trg in imamo civilno družbo. Del civilne družbe so organizirane nevladne organizacije in tudi vso delo 22. TRAK: (TB) – 16.30 (nadaljevanje) ki je v letnih poročilih prostovoljstva predstavljeno in znaša v BDP okrog 100 milijonov evrov vsako leto, prispevano z vidika, iz naslova prostovoljnega dela, ni zajeto v to poročilo, ker je veliko neformalnega prostovoljskega dela, ki ga pač organizacije ne poročajo in veliko teh organizacij se ne prijavlja na razpise, enostavno nimajo kadrovskih zmožnosti. Vidimo, da večina organizacij sploh nima zaposlenih, tudi sam vodim eno tako organizacijo, to je rejniško društvo Slovenije. Pred leti smo imeli pet let vsako leto zapored vsaj enega zaposlenega preko javnih del, ki sem mu bil jaz kot prostovoljec, predsednik društva, lahko mentor, ker imam tako izobrazbo, socialni delavec, mag. sociologije, ampak potem je bil pogoj, da moraš imeti enega zaposlenega redno. Tega kot društvo ne dosegamo in več nimamo te možnosti, delujemo pač vse v sklopu prostovoljstva in takih organizacij je ogromno v Sloveniji. Če gremo malo na številke sem pogledal Erar, ki zajema 20 let prejemkov iz proračuna. Rdeči križ je recimo v 20 letih prejel 80 milijonov, jaz verjamem, da so bila ta sredstva porabljena za dobrobit ljudi, za tam, kjer država, lokalne skupnosti in ostale organizacije ne pridejo do izraza, da ljudem na terenu pomagajo, drugi na tem so Zveza sonček, tudi blizu 70, Valdorfska šola, Zavod svetega Stanislava 45 milijonov, Zavod Antona Martina Slomška 45 milijonov, distrofiki, paraplegiki, Smučarska zveza, Zbornica zdravstvene in babiške nege, cel kup organizacij, ki dela družbeno koristno delo in v javnem interesu, seveda pa niti vsa društva si tega statusa ne uredijo, niti statusa društva v javnem interesu, pa bi ga lahko imeli, pa niti humanitarne organizacije, pa bi verjetno tudi dobili, če bi se k temu dali in bi imeli resurse, da vse to spravijo skupaj. Veliko lokalnih organizacij se tudi ne more financirati iz tega enega procenta dohodnine, čeprav bi jim mi dali. Sam sem že v razcepu, ker sem predsednik rejniškega društva, bil sem deset let predsednik Športnega društva Sveta Ana, bil sem še v nogometnem klubu Graničar komu naj dam ta sredstva, in še ogromno drugih organizacij, s katerimi delam in se mi zdi prav, da je Sklad za nevladne organizacije, ki obstaja, in da se ta sredstva delijo transparentno. na podlagi razpisov. Tudi meni morda ni všeč katera izmed organizacij, ki jih ne poznam, ne vem, kaj počnejo, in se sprašujem, kaj delajo, da so dobili sredstva, očitno so pa bili sposobni se prijaviti na razpis, predstaviti program in ta sredstva pridobiti. Pa ne bom šel zdaj v primerjave raznoraznih podjetij, ki imajo naslove na raznih nabiralnikih, nabiralnikih, pa prejemajo velika sredstva in taki hodijo potem po državi in ponujajo največje državne gradbene posle že 20, 30 let in imamo celo en kup drugih organizacij, kjer pa ni problem, če financiramo recimo privatni sektor, privatne šole, privatno zdravstvo, z državnim državnim denarjem, tudi tam pomagamo. In zdaj, zakaj država sofinancira nevladne organizacije in govoriti to, da morajo nevladne organizacije delati čisto brez sredstev države in lokalne skupnosti, ne drži. Poglejte si evropsko povprečje. Slovenija je pod povprečjem na število zaposlenih; imamo okrog 1,2 % zaposlenih v nevladnem sektorju, povprečje Evropske unije je skoraj blizu 4 %, na Nizozemskem celo preko 12 zaposlenih v nevladnem sektorju. Sam sem bil pred leti v sklopu enega študijskega obiska v Veliki Britaniji, HUK(?); organizacija ima 75 tisoč prostovoljcev in 2 tisoč 500 zaposlenih, imajo centre za demenco, imajo 70 "second hand shop" trgovin po državi. In kako se financirajo? Država jim na vsak prodan artikel, ki ga dobijo na "second hand" od prodaje še 25 % primakne. To pomeni, dobiš kolo, ga prodaš za sto evrov, še 25 € dobiš od države. Indirektna državna pomoč in hkrati še pomoč države pri drugih sofinanciranjih. Seveda imamo tudi evropskih razpisov cel kup, kjer se da prijaviti, ampak DDV ni priznani strošek, to pomeni, 22 % sredstev moraš nekje dobiti. Hvala bogu, ko sem bil tam vodja večgeneracijskega centra, smo imeli lokalne skupnosti, kjer smo županom uspeli zadeve dobro predstaviti, tudi, kaj to pomeni za njihove uporabnike iz njihovih občin. Jaz sem imel analizo iz vsake občine, koliko ljudi prihaja v ta center, 23. TRAK: (NB) – 16.35 (Nadaljevanje) kakšno storitev dobijo, kaj pomagamo, učne pomoči otrokom, koliko jih dobi hrano, oblačila in vse to. Tudi v času korone, ko je bila črna faza, smo bili edini, ki smo delali, edini, ki smo dostavljali tudi ljudem s covidom na terenu hrano in celo oblačila, ko ni bilo možno v trgovini kupiti oblačil za otroke, ki seveda oblačila prerastejo. ta sektor je zelo širok, tema je zelo široka. Meni res ni všeč, da se zreducira vse skupaj na eno diskreditacijo zaradi nekega nezadovoljstva in na koncu neke prizvoki nekega levičarstva, pa vidimo, da so tudi organizacije cerkvene in druge financirane s strani države zelo bogato, jaz verjamem, da tudi delajo, seveda imajo gimnazije in podobne ustanove, ki jih je potrebno financirati, in nevladne organizacije potrebujejo pomoč že v tem delu, da lahko vsaj določene stvari pokrijejo tudi prostovoljcem, in še v časih, ko se pogovarjamo o gasilcih in drugih, ki delajo na področju nevladnega sektorja. Velikokrat je nerazumevanje, ja, zdaj bi bilo pa treba plačati. Ne, prostovoljsko delo se ne plačuje. Lahko se pa prostovoljsko delo ovrednoti, če si kot prostovoljska organizacija registriran in to ovrednotiš kot ura, recimo deset evrov je nekje ura srednjega dela, 13 evrov organizacijskega, pa sedem evrov tistega navadnega dela in to ovrednotiš in se ti šteje kot tvoj prispevek pri prijavi na razpis, tvoji lastni viri, lastna sredstva in tudi na tak način gremo naprej. Pomagamo celo občinam po celi Sloveniji, no, smo pomagali, zdaj sem v neki drugi vlogi, da so prepoznali to pomoč prostovoljstva in so začeli občine po meri prostovoljstva ustvarjati, in so prostovoljstvu prijazne občine, tekmujejo za te nazive, se prijavljajo, imajo nagrade za prostovoljce, za naj prostovoljsko organizacijo, tudi drugače nagrajujejo prostovoljce kot prostovoljec, ne vem, Murske Sobote, Lendave podobno, Ljutomer, kjer so bili prostovoljci aktivni. In prostovoljci pomagajo tudi drugim organizacijam, recimo domovom starejših, ki nimajo dovolj kadrov, bolnišnicam za spremljanje ljudi, celo za nudenje prevozov. Celo v covid krizi je Slovenska filantropija organizirana nudenje prevozov ljudem, ki so šli v službo, ker niso imeli prevoza in so prostovoljci vozili ljudi v službo zato, da so lahko v bolnišnicah, domovih starejših in drugje sploh zadeve funkcionirale. Toliko je stvari, da res, če grem vse naštevati, lahko smo tudi do jutri, pa imam govor kot Fidel Castro, 20 ur ali pa še več, ampak moj namen ni to, jaz želim zgolj prikazati, da je treba biti realen, da je treba razumeti, da so si tudi organizacije, tako kot smo si ljudje različni, različne in delajo takšne in drugačne stvari. In ja, mogoče se nekomu zdi nepotrebno, da nekdo opozarja na svobodo medijev, na politično dogajanje v državi, na teror, ki se izvaja tu in tam. Tudi mi, recimo zdaj nas tu obmetavate z nekimi levičarskimi organizacijami, pa izpostavljate glas ljudstva. Pa koga glas ljudstva zadnje leto napada? Ja, nas. Saj nas napadajo. A jih zdaj zaradi tega ukinjamo? Ne, skušamo poslušati argumente, ki so dobri, vse ostalo seveda ovreči in seveda s tem se ne spravljamo na nek podij, kjer omejujemo delovanje takih organizacij pa medijev, ki so bili prej izpostavljeni, ampak o medijih ne bi. Tu imamo primere, koliko imajo te organizacije sploh resursov. Bilo je že večkrat izpostavljeno. Velik del jih nima zaposlenih, to pomeni preko 92 % organizacij. Te organizacije niso samo društva, so zavodi, so razno razne, vidite, tudi kolektivne organizacije in druge organizacije, ki spadajo v ta nevladni sektor. Nekatere imajo pa veliko zaposlenih in ta rast, ko govorite, kako je, kako so narasla sredstva za nevladne organizacije v letih. Zakaj so narasla? Zato ker smo jim dali delo. Dali smo jim celo opravljanje osebne asistence, dolgotrajna oskrba računa na njihov doprinos in tam recimo sedaj na podiju osebne asistence bomo prišli na koncu leta verjetno blizu 200 milijonov ki je plačanega preko storitve za ljudi, preko nevladnega sektorja. Socialno varstvene storitve, humanitarne storitve, šport, kultura. Kultura je predvsem ena taka za marsikoga, ne bodi ga treba, ne, ampak večina kulturnih storitev je podvržena nevladnim organizacijam, prostovoljstvu, delu na terenu, tistih, ki imajo za to pač in tudi verjamem, da marsikdo med vami je na teh področjih zelo aktiven. Ja, morda potrebujemo racionalizacijo na določenih področjih tudi nevladnih organizacij, je pa potrebno stvari osmisliti pri postavljanju pogojev. Sam sem šel, recimo delati v nevladni sektor, zato ker sem rekel, da ne bom delal v Državnem centru za socialno delo, ker je preveč birokracije. Sem pa končal na koncu tam z evropskimi razpisi in s tako birokracijo, da za en cent računa si razbiješ glavo na koncu. Tako da, en kup stvari je tudi tam potrebno osmisliti. Že Evropska unija je šla korak bližje k nekem splošnem priznavanju stroškov v sklopu razpisov, ki bodo sedaj priznani v tistem procentu poleg tistih stroškov, ki so za zaposlitev ljudi. Morate pa vedeti, da v teh razpisih večina sredstev je tako ali tako za kader. Mi smo imeli večgeneracijski center, bilo jih je 15 po Sloveniji. Sem vesel, da se sedaj pripravlja nov razpis za 16 večgeneracijskih centrov, ki imajo po štiri enote, to pomeni 60 prek enot, ki oskrbuje toliko in toliko ljudi in tam so zaposleni ljudje: vodja več generacijskega centra in trije strokovni delavci. Jaz sem imel recimo v več generacijskem centru Murska Sobota, enoti Slovenske filantropije letno aktivnih 120 aktivnih aktivnih prostovoljcev, ki so opravili skupaj 6 tisoč ur. Jaz sem bil njihov mentor, bil sem mentor petim zaposlenim, celo organizacijo menedžiranja, vse sem vodil, ko sem bil pa v Angliji, pa sem samo začudeno gledal in v Nemčiji na 30 prostovoljcev je zaposlen en mentor in tu Slovenija nima zaposlitev. Tudi osnovna ideja tega sklada je bila, da se bo mentorstvo prostovoljcev in njihovih mentorjev skozi to urejalo, to pomeni zaposlenega, izvajalca mentorskih usposabljanja prostovoljcev, intervizij, pa potem smo imeli še zunanje supervizije. To je resna služba, resne stvari in kdor to želi videti vidi. Jaz sem vesel, da imamo toliko prostovoljcev v državi, da gojimo to kot eno nacionalno posebnost, smo zelo visoko pri tem. Nekateri sicer rečejo, ja, pa imamo prisiljeno prostovoljstvo, recimo v šolah, v vrtcih, v katerih drugih organizacijah. Jaz sem vesel, da imamo to. Tudi firme, podjetja so lahko družbeno in okolijsko odgovorne in ko imamo recimo dan za spremembe enkrat v aprilu, prvi vikend, se podjetja prijavijo, organizacije se prijavijo in sodelujejo pri teh akcijah. Imamo tudi korporativno prostovoljstvo, kjer lahko podjetje nameni delovni dan ali dva, kjer njihovi vsi zaposleni opravijo dobro delo na terenu - in recimo smo imeli tudi podjetje Petrol, ki je prepleskalo hišo, potem smo imeli eno večjo organizacijo, zavarovalnico, ki je 75 ljudi šlo obirati sadje v Pomurju. Cel kup zadev, ki se jih da predstaviti na res bolj pozitiven način. In jaz bi si želel, da imamo kdaj tematsko sejo, kjer govorimo o pozitivnih učinkih, doprinosu nevladnih organizacij, da jim damo še mi neko nagrado, ker konec koncev ne na tistih zelo namernih tvitih, pa smo pred volitvami. Obdobje pred volitvami, pa vam bom kar malo prebral, ne pred volitvami 2022, ko je bila še RTV ugrabljena, ko STA še ni smela delovati, pa so jo financirali ljudje na terenu s prostovoljnimi prispevki smo lahko prebrali marsikaj. Lahko smo prebrali, kako se neka stranka obnaša do nevladnih organizacij, tako da jih ugrabi, tako da, napiše predsednik te stranke tvit, kako so te in navede tam skoraj sto organizacij nepotrebne. In med temi organizacijami je tudi Društvo za nenasilno komunikacijo

Vsa ta društva delajo neizmerno pomembno delo, glede na to, da imamo v Sloveniji toliko nasilja v družinah. Vidite tudi doma v družinah zadeve ne funkcionirajo. Vsaka tretja, četrta družina se sooča z nasiljem in pričakujem, da bi take stvari bolj resno naslavljali in tem društvom dali še več resursov, da lahko delajo na terenu, ker oni so tisti, ki tudi prepoznajo to. Velikokrat si marsikdo zatisne oči, pa tudi če zakon določa, da je potrebno nasilje obelodaniti in prijaviti, tega ne naredimo. Hvala bogu pa imamo korajžne ljudi v nevladnih organizacijah, ki to naredijo, pa so potem zaradi tega na prangerju, kot po navadi. Tako, da dajmo debato zapeljati v pozitivno smer. Jaz tega zakona ne bom podprl. Se pa pridušam ene boljše razprave in res tematske morda na naslednje leto, na svetovni dan prostovoljstva, da damo prostovoljstvu malo več teže, pa ene nagrade za vse, kar naredijo v tej družbi. Hvala. Besedo ima Andrej Kosi kot predlagatelj. ANDREJ KOSI (PS SDS): Hvala, spoštovani podpredsednik, za besedo. Zdaj moram se odzvati, kajti, ko sem poslušal razprave bi očitno moral še enkrat povedati kaj je predlog našega, spremembe zakona. Torej, mi ne govorimo, da je naš predlog, da ukinjamo vse nevladne organizacije, da ukinjamo financiranje nevladne organizacije. Mi govorimo zgolj o tem, da se financirajo nevladne organizacije iz sklada za nevladne organizacije. Torej, tisti denar, ki državljani in državljanke ne namenijo ta odstotek bodisi za sindikate ali stranke ali katerakoli društva in gre v ta sklad, da gre v popoplavno obnovo.

In ko govorimo o tem financiranju, kako so zdaj tu pomembne organizacije financirajo iz teh, iz sklada, jaz ne vem no, jaz v tem 10 milijonskem investiciji v skladu nisem nikjer zasledil nekih kulturnih oziroma lokalnih društev, turističnih društev, prosvetnih društev, športnih društev in tako dalje. Imamo pa tu noter dejansko ta inštitut za preučevanje spola, ki je bilo navedeno, ki recimo to je bilo v Tarči povedano, v zadnjih treh letih je na račune zasebnega inštituta prišlo več kot 600 tisoč evrov, 600 tisoč evrov v treh letih inštitut, ki je naredil spletno stran, ima dva zaposlena. In dejansko govorite kako so NVO naši sovražniki, ne vem, kako dejansko bi ukinili vsepovsod, kjer so pač člani NVO iz vaše stranke, glejte, mi ne ukinjamo gasilcev in drugih, pa so tudi vaši člani noter. Jaz ne vem, da bi to bil katerikoli predlog, ne vem, če ste to prebrali. Potem kako so NVO pomagali na poplavah, da, so, ampak sli ste videli na poplavah Jaša Jenulla? Ste ga videli na poplavah, da je pomagal? Prišli so gasilci, prišli so skavti, pripadniki Karitasa, Rdečega križa, ki so pomagali.

zato ker pač niso bili tam, pa niso hoteli pokazati, ker se pa radi slikajo, ne vem, kje je zdaj na morju, pa kako v Ameriki na večerji in tako dalje, to se pa radi slikajo. Ne slika se pa tam, kjer je bilo najbolj pomembno, da bi ljudje videli pomagamo ljudem, torej na licu mesta. In tudi, tako govorite kako te nevladne organizacije, kako so pomembne, ker nudijo osebno asistenco. No, pa mi povejte iz tega fonda vse, katera organizacija je bila iz osebne asistence financirana v tem zadnjem razpisu 10 milijonov evrov? Ne, tega jaz dejansko nisem… Kako je potrebno mentorstvo plačati? Naštejte mi mentorja ali pa katere usposabljanje v gasilski organizaciji prostovoljni gasilski organizaciji ki je plačan? Naštejte mi ga. Gasilska zveza Slovenije 1341 društev 36 tisoč operativcev, preko 130 tisoč članov, pa mislim, da so tam

Prosvetna društva imamo. Pri nas prosvetno društvo organizirajo predstave dvakrat letno, porabljajo na stotine ur, da naredijo sceno, da se vadijo, da naredijo kulturno prireditev, pa zaradi tega noben ni plačan. Turistično društvo hodi okrog po Srbiji, po Sloveniji, ne vem, za pusta, predstavljajo etnološko, pa noben zaradi tega ni plačan, pa na stotine ur porabljajo vsaki posamezniki. Folklorna društva in tako dalje, to so ljudje, ki se družijo, ki delujejo za kulturo, pa zaradi tega noben ni plačan, pa noben nima plačanega mentorstva, pa noben nima plačanega nekega drugega. Svoj denar dajejo, da lahko društvo deluje. Imate pa organizacije, seveda imate pa organizacije takšne in drugačne, ki celo potem prilagodite razpis tako kot je bivša ministrica, ki je potem iz 1,5 milijona enega fonda pri tem prišla na 3 milijone, da je lahko ta inštitut potem dobil ta denar, 600.000 evrov in potem namenite glasu ljudstva 18 milijonov leto pa pol, gasilski organizaciji za sofinanciranje pa 2,8 milijona v enem letu, za sofinanciranje opreme država namenja. Občina v katerem delujem, je 15 gasilskih društev, namenja okrog 300, nekaj čez 300.000 za delovanje tega društva, pa je 15 društev noter, ki res pomenijo zelo veliko za delovanje in za dobrobit družbe. Tako, da lepo vas prosim, ne govoriti, kako zdaj dejansko SDS ukinja nevladnike, kako so to naši sovražniki, kako dalje. Mi samo predlagamo, da se iz tega fonda, iz približno 10 milijonov, ki ga je, ki pa je lahko celo manjši, če boste ljudi prepričali, da se ta dohodnina, torej, da dajo ljudem oziroma tem organizacijam svoj delež, je lahko celo manjši,

nevladne organizacije, ki nudijo osebno asistenco, pomagajo v domu za ostarele in tako dalje. Ne, ne pomagajo. Zelo pomembno je, ampak vidim pa, kako deluje. Torej, imamo pa strokovnjake, zelo velike strokovnjake. Torej, Jaša Jenull je bil prvi pri novi ministrici za zdravje. kompetence, ki ima Jaša Jenull iz zdravstva, povejte mi. Ni povabila zdravnike, sindikate zdravnikov, medicinskih sester in tako dalje, organizacij ali pa direktorje bolnišnic in raznih inštitutov, da bi se pogovorila kako naj zdravstvo deluje. Povabila pa je Jaša Nula. Dajte mi kompetence, ki jih ima v zdravstvenih ustanovah, dajte mi, kaj je naredil za zdravstvo. Nika Kovač, strokovnjakinja za vodo in tako dalje. No, dajte mi kompetence, ki jih ima. Nima jih, je pa glasna, seveda je glasna, ko so kamere, ko pa ni kamer, pa je potem tiho. Ampak, ne bom je, zdaj sem sicer omenil ampak pač ker ni financirana. Ampak dejansko gre za to, da mi samo predlagamo, torej, če so se morali vsi odpovedati, če morajo se gospodarstveniki odpovedati nekaj sredstev, če se predstavlja določene, določene financiranja pomembnih infrastrukturnih projektov, vsi se odpovedujemo nečesa, tudi glede dohodnine in tako dalje, vsi se nekje odpovedujemo, jaz ne vem zakaj potem je tako problem zdaj reči teh 10 organizacij, koliko je bilo zdaj nazadnje je bilo 48, je bilo na tem razpisu, ki so ta sredstva dobili, 86 nevladnih organizacij, da pa zdaj mogoče ne bo financiranih, saj se ne financira vse organizacije iz tega fonda, 10 milijonov, ne organizirajo, mislim, ne financirajo se samo tisti, ki ta razpis dobijo, ampak v Tarči bo lepo prikazano, kdo dobi ta razpis, ta denar. Dobil ga je ta inštitut za preučevanje spolov, medtem ko pa drugi pomembni organizacije nevladne pa niso dobile teh sredstev. Tako da, dajte si še enkrat prebrati ta predlog. In potem tudi kolegica Kozlovič je omenila, celo ni prebrala našega predloga, ona je omenila, da smo rekli, da je, da na ene roke lahko preštejemo, na prste ene roke, od teh nevladnih organizacij. Ne, mi smo govorili o tem, da je na prste ene roke lahko preštejemo nevladne organizacije v glasu ljudstva, ki so jim ljudje namenili ta sredstva oziroma so priskrbeli, da so ljudje namenili ta sredstva. Ne zavajati, dajte si prebrati naš predlog, pa potem govoriti. Toliko za enkrat.

očitno me ni dobro razumel, ker se razburja glede mentorstva. Jaz sem povedal kako je to urejeno v tujini, na 30 prostovoljcev je en zaposlen mentor in je to nekaj čisto normalnega. Seveda v Sloveniji tega nimamo. Jasno, vse poteka na prostovoljski pogon in to, da se vsaj neke osnovne stroške pokrije, zdaj, hvala bogu, ima vsak telefon neomejeno, pa več takih stroškov, nimamo težav, so pa velikokrat tudi kakšni potni stroški, je treba prostovoljce premakniti na kako lokacijo, kako opremo in prej, ko ste omenjali gasilce, je treba korektno povedati, 14 pa pol milijonov je bilo samo letos povrnjenih Gasilski zvezi za stroške intervencij in bil je znižan davek na 5 % za nabavo, na minimalno, kolikor je lahko, za nabavo gasilske opreme in govorite, kako zavajamo, vi ste pa v začetku v uvodni besedi začeli govoriti, da društva dobivajo po milijon evrov na mesec. Pa mi povejte katero društvo? Nobeno, ker tudi društvo, ki dobi letno največ, to je Zavod za osebno asistenco Pomurja ne dobi niti 12 milijonov. To pomeni, da ne dobijo en milijon na mesec, pa je to največji znesek, kar je za društva. Seveda ne iz tega razpisa, lahko pa greva skozi ta razpis, pa iz, recimo, sklada, ki je, iz katerega je do sedaj preko 300 različnih organizacij dobilo sredstva, seveda so se morali najprej prijaviti, ker tudi na loteriji, če ne kupiš srečke, ne dobiš zadetka, so se morali prijaviti in tu notri so razno razna društva, pa ne vem zakaj izpuščate potem, ne vem, Karitas, Zavod Pelikan 110 tisoč, pa recimo samo društvo Karitas, pa recimo, ste rekli, ni nobenega s področja kulture, Beletrina skoraj 500 tisoč, pa vem, da delajo pomembna dela, samo treba je biti korekten, ne samo tistih, ki vam niso po godu, pa ki se ukvarjajo z nekimi vprašanji, ki so kritična, cel kup medobčinskih društev za slepe, slabovidne, in podobno. Tako, da ja, jaz bi tudi rad, da smo korektni, pa da te stvari navajamo, ne s tako jezo na te nevladnike. Jaz se strinjam, da če bo revizijsko pokazano, da ta razpis ni ustrezen, da se pač ponovi, potrebno je pa postaviti in seveda tematske razpise, tudi to, kar je rekla kolegica Tamara, Tamara prej Kozlovič, mogoče en razpis nameniti tematsko za pomoč na terenu, če je še kje potrebna, popoplavne obnove, je pa tudi v sklopu teh sredstev in podobnih sredstev, ki jih nevladne organizacije dobijo, tudi take stroške moč pokrivati, tako kot se je pokrilo tudi stroške tiste, ki so imela gasilska društva za intervencije, seveda, razen piva in cigaret, ostalo je pa šlo.

so plačevale in donirale v sklad za obnovo po poplavah čim so bili odprti računi. To vam osebno garantiram. Toliko za začetek. Ob tem zakonskem predlogu pa se sprašujem, zakaj ne bi nevladnih organizacij kar preprosto prepovedali, oziroma ukinili, namesto da jih, da jim odvzamemo podporo in jih tako shiramo. Izganjanje neposlušnih nevladnih organizacij v velikem slogu Orbana in ali Putina razumem kot odraz avtoritarnosti, nadzora in kontrole nad civilno družbo. Putin je recimo nedolgo tega prepovedal LGBT organizacije v Rusiji, pa ne le to, zdaj je prepovedal celo mednarodno LGBT gibanje v celoti. Ali ste tam morda našli navdih za ta zakon? Je to vaš svetli vzor? S skrajno averzijo do prostovoljstva in nevladnih organizacij se pač kaže odmik od načel demokratične družbe, ker brez nevladnih organizacij, vitalnih in progresivnih, ni demokracije. Cilj vašega propagandističnega zakona je očitno mobilizacija v politično podreditev in predajo. A se ne bo zgodilo,

Da bi se izognili kritični osti(?), ki na konservativne desne desničarske politike leti prav iz progresivne, ne vladniške scene, jo hočete zdaj spraviti na beraško palico, ji oprtati beraško culo in poslati stran? Hočete siromašenje in stradanje nevladnih organizacij? Očitamo vam, očitam in marginalizacijo vsakršne NVO dejavnosti, ki je ne zaznate kot prave pod narekovaji, ker ne tuli v vaš pravi rok. Vam nevšečne nevladne organizacije vztrajno izrivate na obrobje v stanje paralize, ostale pa tlačite v ideološki kalup po svoji meri. PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC: Spoštovana kolegica, moram vas opozoriti, da imamo zakon, ki ima dva člena in upam, da ste jih prebrala. Vi zahajate zdaj v primerjavo z nekimi drugimi državami. Zaenkrat smo v Sloveniji in sprejemamo slovensko zakonodajo in nikjer v zakonu ne piše, da se katerokoli nevladno organizacijo izriva, prepoveduje in karkoli. In prosim, dajte se osredotočiti na zakon in razpravljati o noveli, ki je na mizi, ne pa na tak način diskreditirati ta zakon, ker tega ne piše noter. Toliko sem pa dolžan kot predsedujoči opozoriti. DR. TATJANA GREIF (PS Levica): Hvala predsedujoči. Govorim o Sloveniji in bom še dalje tudi nadaljevala v tej smeri. V resnici se živite v stalnem strahu pred nevladniki, pred aktivisti, prostovoljci in humanitarnimi delavci, ki delajo za ljudi, pred tistimi, ki delajo v javno dobro, v javno korist, ki predano darujejo svoj prosti čas, znanje, izkušnje za skupno dobro. Zdaj preštevate subvencije, ki jih država daje nevladnim organizacijam, da vršijo funkcije, kjer sama usahne, mrkne, kjer pač država ne zmore ne preštevate pa sredstev in subvencij, ki jih država daje iz kulturnega proračuna na primer za uslužbence RKC, za plačilo njihovih socialno varstvenih in pokojninskih dajatev, za katere ne potrebujejo nobenih dokazil o izjemnih, vrhunskih dosežkih, kot to recimo velja za kulturne delavce. Potem naj se tudi tukaj davkoplačevalci odločijo komu bodo dali svoj denar tako kot na primer v Švici. Posebej bridko ste se spravili na enega najranljivejših delov prostovoljskega delovanja na nevladne organizacije. In ta gonja proti nevladnemu sektorju je žal le kamenček v mozaiku in je le del širše maligne težnje po podjarmljenju tistih nevladnih organizacij, ki so najbolj vitalne in najbolj kritične predstavnice svojega delovanja. Vse preveč pogosto poslušamo pridige o prisesanosti na državne jasli in o zastonjkarstvu prostorov, v katerih lenuharijo davkoplačevalski, ne vladniški in kulturniški paraziti. svojim zanikanjem najbolj ranljivega segmenta civilne družbe in njenega vključevanja v civilni dialog kažete, da pravzaprav vi ne delujete v javnem interesu. Nevladne organizacije vršijo celo vrsto družbeno koristnih, nujnih in nepogrešljivih dejavnosti in funkcij, ki bi jih sicer morala v vršiti država, pa jih ne. Na področju kulture, športa, socialne varnosti, manjšinskih politik, okolja, naravovarstva, varstva živali, mladih, starejših, invalidov, mirovnikov, mirovniškega gibanja, organizacij, ki se borijo proti nasilju, trgovini z ljudmi, organizacij, ki se zavzemajo za pravice migrantov. Ipd. A ne vladniki niso in kulturniki niso vaš kanon futer, niso vaša topovska hrana za volitve, ker mi ostali tega ne bomo dovolili.

17.05 (Nadaljevanje) če kaj ni razumljivega, so naša vrata odprta in bomo razložili. Zdaj pa, ker so še nekatere druge razpravljavke iz Svobode tudi razpravljale o tem zakonu tako kot da ga niso prebrale, česar ne verjamem, jaz verjamem, da gre za manipuliranje in manipulacijo in nadaljeval bo v tem stilu, nadaljevali bodo v tem stilu še naslednji razpravljavke in razpravljavci Svobode, to smo že slišali in bomo še slišali, zadnji bo piko na i v tem manipulatornem stilu dodal vodja poslanske skupine je pa treba povedati na preprost način o čem pravzaprav danes govorimo, zakaj se danes pravzaprav o tem zakonu pogovarjamo. V kolikor bi vsi davčni zavezanci, vsi, 100 % njih, 1 % dohodnine, kar jim je po zakonu omogočeno, sami namenili katerikoli od civilno-družbenih organizacij, ostalih pomembnih organizacij, socialnih sindikatov, itn., potem se danes o tem ne bi pogovarjali, ker bi ljudje sami celoten znesek dohodnine, ki jim ga omogoča zakon, namenili tistim, za katere menijo, da je prav, da ta sredstva dobijo, se pravi tistim, ki jim zaupajo, da delajo nekaj dobrega za skupnost, za ljudi. Ker pa seveda je približno 20 do 30 % teh sredstev nerazporejenih, ker ljudje ne namenijo vsega, ostane teh 20 do 30 % v nekem predalu, ki se mu reče Sklad za civilne organizacije, kjer pa ta sredstva deli neka komisija na Ministrstvu za javno upravo. In najbolj tipičen primer, da s tem nekaj ni v redu, je odstopljena ministrica svobode Sanja Ajanović Hovnik in njen, s tveganji korupcije, da ne bom kaj bolj grobega rekel, obremenjen 10 milijonski razpis za dodelitev teh sredstev, kjer ne boste našli skoraj nobene od teh organizacij, mislim da jih vseh na prste ene roke preštejemo, ki so na seznamu 6 tisoč 713 upravičencev, katerim ljudje sami namenijo odstotek svoje dohodnine in v tem je problem. Se pravi, tukaj si neka komisija na Ministrstvu za javno upravo jemlje neko pravico, da ta denar razdeljuje na podlagi nekih kvazi kriterijev, kjer se je v zadnjih letih vzpostavila neka izjemno razvejana shema, ki dobesedno mastno služi s tem denarjem, od katerega ni nobene dodane vrednosti in tipičen primer je ta razpis in inštitut za preučevanje, pazite enakosti spolov. Kaj imate za preučevati enakost spolov? Narava pove svoje, je povedala, pove danes in bo povedala čez milijone let. Spola ne bosta nikoli enaka, ker narava tega ne dopušča, sta pa lahko enakopravna. Vsaj ime bi si popravili. In dobili so 300 tisoč evrov. 300 tisoč evrov, ki so se jim potem, ko je ta afera prišla v javnost in ko je ministrica odstopila, baje odpovedali, in to niso edini, oprostite, tam v tistem, e ena na seznamu jih je vsaj deset takih, ki so dobivali po 300, pa po 200, pa po 150 tisoč evrov. Katero od teh društev, ki je sodelovalo pri odpravi posledic, ki ste jih omenjali, naravne ujme, širom po Sloveniji, dobiva take zneske? Verjetno nobeno. In o tem se danes pogovarjamo. Pogovarjamo se o tem, da ni prav, da tisto česar ljudje ne namenijo, če se že ne razdeli v procentualnem znesku tistim, katerim so ljudje namenili 80 % teh sredstev, enostavno bi lahko teh 20 pripisali vsem, katerim so ljudje ta sredstva namenili, pa bi bilo najbolj pošteno, če se že to ne naredi, da potem v tem petletnem obdobju, ker bodo ta sredstva potrebna pri obnovi, da se ta denar ne razdeljuje na podlagi takih razpisov kot je bil ta, zaradi katerega je odstopila ministrica Svobode, Sanja Ajanović Hovnik, ampak da se nameni za nekaj koristnega v Sklad za obnovo in preko Sklada za obnovo, verjetno tudi kateri od tistih civilno-družbenih organizacij, ki so, danes pomagajo in bodo še pomagale pri odpravi posledic. To je predmet te spremembe zakona, ki ga vlagamo v Slovenski demokratski stranki. Danes je bilo enkrat že izpostavljeno vprašanje, zakaj pa to ni bilo narejeno takrat, ko je prejšnja Vlada. Mimogrede, prejšnja Vlada je podvojila znesek teh sredstev, Janševa vlada, ne vaša, ne katerakoli leva vlada v preteklosti tega ni naredila, ampak Vlada, ki jo je vodil gospod Janez Janša, je omogočila,

Toliko o tem kdo podpira in kdo ne podpira te sfere. Ampak takrat je gospod Janša in takratna vlada predlagala tudi nekaj drugega, da tistega, kar pa ljudje ne namenijo in ostane, da pa tega ne deli komisija Ministrstva za javno upravo svojim prijateljem, kot smo videli pri odstopljeni ministrici Sanja Ajanović Hovnik in bivšim in sedanjim sodelavkam v državni službi, ampak da ta denar ostane v proračunu in se nameni za druge potrebe. Potem je prišla pa takratna poslanka, zdaj pri vas v Svobodi, Janja Sluga, pa je vložila amandma, pa prepričala Levico, opozicijo in še vse ostale, da so ta amandma potrdili in je ta del zakona izpadel. Zaradi tega zdaj prihajamo s tem predlogom, drugače bi v tem zakonu, že veljavnem, pisalo, da tisto kar ljudje ne namenijo se ne deli po nekih kvazi kriterijih za krepitev civilne družbe, pač pa, da ostane za dobre potrebe tudi tistemu delu civilne družbe, ki te naloge opravlja, ki je bil danes že večkrat izpostavljen, omenjen od Karitasa, Rdečega križa, raznih zvez, prijateljev mladine in vsega ostalega, starejših gasilcev in tako naprej. Ampak, ker je Janja Sluga takrat uspela zlobirati neko shemo v Državnem zboru, ki je dobila pri tem amandmaju večino, je pač to iz zakona izpadlo in zaradi tega se danes o tem pogovarjamo, drugače se ne bi, oprostite. In bi res prosil, glejte predvsem poslance Svobode, ker vidim, da so se tukaj pri razpravah nekako omejili v eni izmed koalicijskih strank, da vsaj vi ne manipulirate, ne zavajate in ne lažete še v nadaljevanju, ker zdaj mislim, da tako jasno kot je bilo vam pa zdaj povedano, pa ne more biti več izgovora, da ne razumete za kaj pri tem zakonu gre. In predlagamo, da sredstva, ki so sedaj na računu tega sklada, ki so prišla iz tega vira, da ne bo nesporazuma, ker ostali sredstva ostajajo, donacije, evropska sredstva in vse ostalo, kar se namenja, preko drugih mehanizmov, ostaja, da se ta sredstva namenijo prvih 5 let za odpravo posledic naravne ujme, za naprej pa za druge pomembne stvari, ki jih mora država tistim, ki opravljajo dobro delo na področju civilne družbe tudi financirati. Zdaj, mi smo predlagali že takrat, ko je bil interventni zakon v proceduri, da to naredimo že takrat. Bilo je rečeno, da so tudi posamezni poslanci pozivali takratno ministrico Sanjo Ajanović Hovnik naj ta razpis končno prekine, ker ni okej. V tistem obdobju. Šlo je za razpis za 10 milijonov 645.000 evrov, ampak tega ni naredila. Razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij je bil naziv tega razpisa. ko je bila novinarska konferenca niti ona sama niti vodja tega razpisa Luka Vidmar nista znala pojasniti, čemu je pravzaprav po vsebini ta razpis namenjen, kaj bo konkretna aplikativna vrednost tega razpisa, ker če daste nek razpis, pa se gasilci nanj prijavijo, zelo dobro vedo kaj bodo iz tega ven dobili, opremo, dodatna materialna sredstva, nova vozila, izobraževanje, če hočete tudi pomembno. Kdorkoli se prijavi na kakšen razpis se ve kaj je konkretna vsebina, kaj je meso od zadaj, tukaj pa je bilo kar nekaj v oblaku in to za zneske, ki so segali do 300.000 evrov na posameznega prijavitelja. In v sklopu E 1, kjer najprej ta Inštitut za preučevanje enakosti spolov iz Maribora gospe Kaje Primorac, nekdanje sodelavke gospe Sanje Ajanović Hovnik in sedanje ponovno sodelavke v državni službi na Agenciji za kmetijske trge te iste gospe, ni bil med upravičenci do prejema sredstev, kljub temu, da mu je ministrica dala priporočilo, je dvignila kvoto, da so lahko prišli v izbor, potem se je pa ugotovilo, da imajo ti dve gospe še neko podjetje, ki pa še dodatno služi pri svetovanju ostalim prijaviteljem in pobira 7 % provizijo, da na teh razpisih uspejo, če se tukaj ni naredila neka civilno družbena levičarska mafijska hobotnica, ne vem kje se je naredila, oprostite. In to je treba preprečiti in to se da preprečiti edino na tak način, da se ne omogoča takega razmetavanja denarja, ki je od ljudi in to se da preprečiti samo na dva načina, ali da ljudje vsi, vsi namenijo ta procenti, jaz jih pozivam, ker danes tega ne boste očitno potrdili, ste napovedali, da ne, ljudje, ker boste to zavrnili, do konca leta namenite 1 % dohodnine tistemu za katerega menite, da je to prav. Vsi to naredite, lepo vas prosim, ker potem bo ostalo v tem skladu nič in ne bo nobene težave. Nobene težave in nobenih fiktivnih razpisov ne in nobenega kolobarjenja s tem denarjem tistih, ki so malo bolj pri koritu kot ostali. to je pot do rešitve tega problema. Ne vem zakaj, zmajuje z glavo poslanka Tereza Novak. Ona bi morala biti prva, ki bi pozvala ljudi, da naj namenijo 1 % dohodnine, pa še pomagati bi morala pri izpolnitvi tega obrazca, da to naredijo tisti, ki tega ne znajo. Ne vem zakaj zmajujete z glavo. To je pot do tega, da dejansko denar pride v prave roke, v roke tistim, za katere ljudje smatrajo, da delajo nekaj dobrega za ljudi. In potem preberemo, kdo je dobil te najvišje zneske, 300 tisoč evrov. PIC Pravni center za varstvo človekovih pravic. Ali vam naštejem njihove dosežke, kje so, na katerem področju? Na nobenem od tistih, ki gredo v dobro ljudi. Danes je nov dan kolesariat, še preden je bila prejšnja vlada sestavljena na ulicah ropotali po Ljubljani in po tistem. Parada ponosa, parada ponosa ne samo po tem razpisu 300 tisoč evrov, še po številnih drugih razpisih. Zneski gredo preko milijona evrov, preko milijona evrov - dodana vrednost? dodana vrednost, razen posiljevanja tistim, ki jim nič nočemo in živijo svoje življenje. Ni pa potrebno, da posiljujejo ljudi s tem. In vi jih futrate in zalagate s temi sredstvi. Prej je bilo rečeno Glas ljudstva od kje je milijon mesečno, približno 70 takih in podobnih organizacij je v okviru te sheme Glas ljudstva katere, katere nosilna figura je, kot sem zadnjič pokazal, Jaša Jenull. Jaša Jenull je nosilna figura s kovčkom Glas ljudstva, slikan v Uradu predsednika Vlade Republike Slovenije. Kaj bolj povednega, kot je tole, da je to kovček za te silne denarje, ki jih dobivajo v teh mesecih, odkar ste na oblasti, milijon evrov letno, 18 milijonov 700 v tem obdobju, kaj bolj povednega ne more biti. In od nobene od teh organizacij, oprostite, ni nobene dodane vrednosti za ljudi. Magdalenska mreža Maribor in tako naprej, da ne naštevam vseh, ker jih je ogromno in dobivajo sredstva, ki jih nikoli, glejte, niso dobili tisti, ki požrtvovalno preko teh organizacij pomagajo na različne načine ali preko gasilskih društev ali preko, ne vem, lovcev, če želite, preko kateregakoli, preko kateregakoli subjekta, ki pomeni neko dodano vrednost za vse ostale. In potem gremo naprej in pridemo do tako imenovanega norveškega finančnega mehanizma, kjer je bila leta 2019, v času Šarčeve vlade, podpisana pogodba za 3 milijone evrov sredstev za krepitev te iste civilne družbe. A veste s kom? Z gospodom Goranom Forbicijem, sedanjim neodvisnim predsednikom Sveta javne RTV, kot direktorjem CNVS, 3 milijone evrov, 3 milijone evrov, To ni bilo dovolj. Ko ste prevzeli oblast je vaš tokrat minister iz Socialnih demokratov Jevšek oziroma njegov namestnik, eden izmed polit kolesarjev Marko Koprivc, v istem tednu, kot so gasilci iz cele Slovenije reševali požar na Krasu, podpisal dodatnih pol milijona s tem istim gospodom in se še pohvalil in rekel, zdaj popravljamo pa tisto, kar je Černač prej zagrešil, ker teh sredstev ni nakazal CNVSO, 3 milijone pa pol, 3 milijone pa pol - za kakšne projekte že? - okrepljena zagovorniška vloga nevladnih organizacij. Dobil je sredstva Zavod za pravično trgovino Tri muhe, naravni začetki, združenja za informiranje, svobodno izbiro in podporo na področju nosečnosti, poroda in starševstva. Pravica je tudi ženskega spola projekt. Društvo Parada ponosa, evo jih tudi tukaj so povsod, katerikoli pokrov teh razpisov odpremo, je to društvo zraven. Preseganje kulture poniževanja, naziv projekta. Društvo za praktično filozofijo Hiša filozofije, Mlada filozofija naziv projekta. Socialna akademija, Počimo mehurčke naziv projekta.

Zavod Muzej norosti Trate in tako naprej, da ne berem. Med njimi, tudi najdemo, tokrat pa ja, 8. marec, kajne, tokrat ga pa najdemo, pa Legebitra, pa Radio študent, pa tako naprej, pa tudi Slovensko filantropijo najdemo na vseh teh razpisih. Inštitut 8. marec - Preprečitev krčenja reproduktivnih in drugih zdravstvenih pravic ob ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in Anhovo naj zadiha in tako naprej. Torej, to so te organizacije, ki ne prejemajo tisoče evrov tako kot društva, ki delajo nekaj dobrega za ljudi, ampak prejemajo ne sto tisoče, milijone evrov od katerih ni nobene dodane vrednosti. In tukaj je seznam

skupaj 13 milijonov 326 tisoč 479,12 evrov in samo prvih deset dosega znesek, ker je ogromno upravičencev njihovo delo prepoznalo kot najbolj pomembno, do 100 tisoč evrov, vsi ostali so pod 100 tisoč evrov, ko pridemo do številke 50, pa že pod 20 tisoč evrov

856 upravičencev, Zveza prijateljev mladine Slovenije 9 tisoč 496 upravičencev, Slovensko društvo Hospic 4 tisoč 248 upravičencev, Katoliška cerkev 7 tisoč 444 upravičencev, Društvo za pomoč otrokom z redkimi boleznimi Viljem Julijan 4 tisoč 40 upravičencev. To so pa tisti, katerih so ljudje prepoznali pomembno vlogo pri delovanju na različnih področjih družbenega in socialnega življenja. Jani Prednik se smeje. Moram reči, da ne razumem, kaj mu je tukaj smešno. Ali je smešno to, da ljudje v teh društvih, kajne, v Društvu Viljem Julijan za otroke z redkimi boleznimi, prepoznavajo pomembno vlogo, da pa ne prepoznavajo pomembne vloge recimo v društvu Parada ponosa, kjer mu niso namenili niti ene donacije, niti ene, se pravi, niti njihovi lastni člani niso namenili tisto, kar bi lahko po zakonu.

A ni dovolj jasno, spoštovani, da nekaj tukaj ni okej in da je potrebno to spremeniti. In če je nekaj ljudi, ki so starejši, ki tega ne znajo narediti sami in tega ne namenijo, potem sta tukaj samo dve poti, ali se vsem tem razdeli znesek, ki ga ljudje ne namenijo iz takih ali drugačnih razlogov, ali pa gre ta sklad, tako kot predlagamo, v naslednjih petih letih za odpravo posledic naravnih nesreč, ki so se zgodile med 3. in 4. avgustom. Hvala. Najprej postopkovno, kolega Prednik. JANI PREDNIK (PS SD): Predsednik, hvala. Morda bo to zloraba, ampak, za tiste, ki gledajo to sejo, da ne bodo mislili, da sem se jaz nasmihal kolegu Zvonku Černaču, za razliko od tiste strani parlamenta, mi tukaj zelo pozorno poslušamo, kaj razpravljajo, kar pa ni nujno, da druga stran počne, ko mi razpravljamo. Tako, da samo za tiste, ki gledajo sejo, da ne bodo verjeli besedam kolega Černača, da se je Jani Prednik nasmihal

to ni bil postopkovni predlog, tako, da priporočam za naprej… Ja, opravičilo velja verjetno kolegu Černaču, ne meni. Kolegica Greif, imate repliko. Izvolite. Hvala. Rada bi samo povedala spoštovanemu kolegu Černaču, da hvala lepa, ne rabim vaših kvazi pokroviteljskih podukov in inštrukcij. Dobro razumem,

sedežem v Republiki Sloveniji, kar pomeni, da ni ustanovljena z zakonom ali drugim oblastnim aktom, temveč se v skladu z zakonom ustanovi zasebno-pravnim aktom o ustanovitvi. Ustanovile so jo izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava, kar pomeni, da nevladne organizacije ne more ustanoviti država, občine, javni zavodi ali druge osebe javnega prava. Je nepridobitna, kar pomeni, da ni bila ustanovljena z namenom opravljanja pridobitnih dejavnosti oz. pridobivanja dobička. Je neprofitna, kar pomeni, da svoj morebitni presežek prihodkov nad odhodki porabi izključno za doseganje namenov in ciljev organizacije in ga ne deli med ustanovitelje, člane, oz. druge osebe, v primeru prenehanja pa se njeno premoženje organizacije prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom oz. nepridobitno pravno osebo javnega prava. Je neodvisna od drugih subjektov, kar pomeni, da imajo lahko predstavniki države, občin, drugih oseb javnega prava, nosilcev javnih pooblastil, mednarodnih medvladnih organizacij, političnih strank, sindikatov, zbornic in gospodarskih združb v poslovodnem organu, v organu upravljanja ali organu nadzora skupaj manj kot četrtino glasov in ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica, in te pogoje mora organizacija, ki želi biti nevladna organizacija, izpolnjevati. In kot take imajo pomembno in kot take imajo pomembno vlogo v družbi, saj opravljajo delo, ki ga državne ustanove ne morejo. Velikokrat se dogaja, da so nevladne organizacije glasne, znajo kritizirati in opozarjati na napake politike, in tu vidimo veliko razliko med opozicijsko stranko SDS in našo stranko Svoboda. SDS vse kritike medijev, nevladnih organizacij in podjetij naslavlja tako, da jih poskuša uničiti, prevzeti, zamenjati. Spomnimo se samo vodnega topa in razno raznih kazni v času vlade SDS. V Svobodi pa se zavedamo, da potrebujemo nevladne organizacije in nimamo težav tudi, ko nas le te kritizirajo, četudi večkrat neupravičeno, a to je cena, ki smo jo pripravljeni plačati, da bomo vsi prebivalci Slovenije lahko še naprej živeli v demokratični, odprti in svobodni družbi. Kar se tiče predloga, ki nam ga predlaga opozicija, lahko rečem, da je pravi namen te seje izključno vnašanje nestrpnosti med ljudi. Spet nas delite na pole, leve, desne, vaše, naše, zadeva pa ni tako zelo enostavna. Ko pogledamo, katere organizacije so prejele več kot 500 milijonov evrov letno, ugotovimo, da so to tiste, ki pomagajo ljudem. Gre za športne organizacije, Nogometne zveze, Košarkarska zveza, Olimpijski komite, Smučarska zveza, Organizacija za osebno asistenco, ki je prejela 148 milijonov evrov za izvajanje Zakona o osebni asistenci, organizacije, ki pomagajo invalidom, gluhim, naglušnim, slepim, slabovidnim, paraplegikom, osebam z motnjami v duševnem razvoju, organizacije kot so Rdeči križ in Karitas, izobraževalne ustanove kot so Zavod svetega Stanislava in svetega Frančiška, Zavod Antona Martina Slomška, Valdorfska šola, nove univerze in mnoge mnoge druge in seveda tudi gasilske zveze. In več kot jasno je, da trditev SDS, da nevladne organizacije niso potrebne in nimajo nobene dodane vrednosti in ne potrebujejo finančne pomoči, ne drži. Jemanje sredstev nevladnim organizacijam je jemanje prepotrebne podpore ljudem, ki jo najbolj potrebujejo, zato menim, da predlog opozicijske stranke, da se sklad za razvoj nevladnih organizacij ukine, ni potreben. Hvala.

28. člen Zakona o nevladnih organizacijah, torej ki govori o sredstvih, ki se namenjajo torej za financiranje nevladnih organizacij, torej – 17.30 (nadaljevanje) Sklada za razvoj nevladnih organizacij so sredstva dohodnine, ki jih davčni zavezanci niso namenili za financiranje splošno koristnih namenov, za financiranje političnih strank ali reprezentativnih sindikatov, čeprav je v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino lahko in druga sredstva, če tako določa zakon, mednarodna pogodba ali če tako odloči donator. Naš predlog viri financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij so evropska sredstva, donacije in druga sredstva. Kje v našem predlogu je govora, da se ukine financiranje nevladne organizacije? Kje? Kje je govora v našem predlogu o parazitih? O ukinitvah nevladne organizacije, tako kot se to dogaja v Rusiji,

da se samo iz sklada za nevladne organizacije, torej v bistvu se zbere 10 milijonov, lahko je pa teh sredstev manj, če bodo nevladne organizacije prepričale državljane in državljanke, da ji namenijo svoj odstotek dohodnine, je lahko še manj, lahko je tudi nula. Samo to se, da v popoplavno obnovo, oz. po petih letih gre v proračun države in lahko spet država ta sredstva namenja za nekatere projekte, ki so pač pomembni. Ne govorimo o nobenem ukinjanju, ni nobenega govora o katerikoli levih in desnih in tako in drugače. kjerkoli predloga v zakonu tu karkoli omenjam? In, ko ste prej, ko je bilo govorjeno o prostovoljstvu in tako in plačevanj. Ko sem bil lani, se spomnim, da je bilo to v petek, ko je bil požar na Krasu in je bilo v javnosti, kako bo vsak gasilec dobil 90 ali 80 evrov, ko je pač predsednik dr. Golob, kako bo vsakega plačal, sem takrat dejal - so mi vsi priča -, ko bo en prostovoljni gasilec ali pa en prostovoljec, kjerkoli v Rdečem križu, Karitasu dobil plačilo za to prostovoljstvo, je prostovoljstva v Sloveniji konec, ad acta, konec. Dejansko kako so po meni nevladne organizacije, kako je potrebno nameniti sredstva. Danes sem imel sestanek s čebelarji, Čebelarska zveza vas je prosila za 150 tisoč evrov za organizacijo svetovnega prvenstva. Ste ji namenili ta sredstva? Niste jim namenili ta sredstva, namenjate pa dejansko milijonska sredstva torej nevladnim organizacijam iz Metelkove. Prej je bil omenjen vodni top, kako je SDS proti nevladnim organizacijam poslala vodni top. proti pri otvoritvi Roga, dva poškodovana protestnika, uporabljen solzivec, itd. tu ste pa tiho. In kdo je sedaj na Vladi? Mogoče SDS? Pa takrat, ko je bil SDS, ni bil noben poškodovan protestnik so pa bili poškodovani policisti. Sedaj pa pa noben poškodovan policist pa dva poškodovana protestnika. Govorili ste kako vplinjamo v Ljubljano, tudi vi uplinjate Ljubljano, tudi pri Rogu ste uporabili solzivec proti nevladnim organizacijam, ki so tam protestirali proti odprtju Roga, ampak sedaj je to tiho. Tako ponovno govorimo samo o tem, da imate tudi vi dvojne vatle pri nevladnih organizacijah. Torej Čebelarska zveza 150 tisoč za pomembno organizacijo svetovnega prvenstva in niso namenili teh sredstev, ampak namenijo se pa 300 tisoč za preučevanje spolov, itd. ki zgolj samo ima eno spletno stran in to je to, pa so zelo pomembni. Medtem tudi v tem razpisu, to je bilo v Tarči govora, je Društvo bolnikov s Parkinsonovo boleznijo je prijavilo s tremi projekti, pa niso dobili nič. Niso dobili, pa so to pomembno društvo. Torej, toliko je v tem vašega govora, kako so nekatera nevladna društva, nevladne organizacije pomembne. Ne so pomembne, ampak očitno torej dobijo denar tisti, ki so vanj naklonjeni kot pa tisti, ki vam niso, tako kot vi to očitate nam.

da me je pravzaprav strah biti v tem prostoru. Zakaj? Zdaj, vladna koalicija se mi zdi v zadnjem tednu vložila kar 3 predloge zakonov torej ne Vlada vladna koalicija torej je pripravila sama zakon s svojimi strokovnimi sodelavci seveda in bo o teh zakonih razpravljala.

Ampak, spoštovani, Levica in Svoboda, pa dajte, prosim, dajte opravljati svojo državljansko funkcijo, na tisto svojo plačo si vsaj vzemite čas in preberite te 3 člene, ker to kar ste danes v razpravi govorili mislim nima ne konca ne kraj, čisto vse ste pomešali. Pa bom jaz zdaj še enkrat morda za mlajšo populacijo razložil. Sicer je kolega Černač bolj otroško, bolj prvorazredno ni mogel, ampak bom še enkrat se jaz potrudil, da bo vsaj Svoboda razumela o čem danes teče naš zakon. Torej, prva stvar, v letu 2022 je bilo z 1 % dohodnine namenjenih 13 milijonov in še malo več evrov donacij. Teh donacij je bilo 590.000 in še nekaj, ker potem so številke pod 5 donacij, smo pripravili seznam, se ne šteje, torej 13,3 milijona evrov je šlo iz tega 1 % in to in to so prejele nevladne organizacije. Torej, to so prejele nevladne organizacije za katere ljudje, državljani in državljanke menijo, da delajo v javnem interesu oziroma vsaj v njihovem interesu, dobil jo je tudi, ne vem, Župnijski urad Stara Lok, dobil je prostovoljno gasilsko društvo, ne vem, Gorenja vas, Poljane in tako naprej. S tem zakonom mi predlagamo, da v naslednjih petih letih, tako kot ste vi obdavčili gospodarstvo z milijardo evrov dodatnega davka, da bi namenili med 35 in 50 milijoni evrov v teh 5-ih letih za sklad za obnovo po avgustovskih poplavah. Se pravi, to je tisti denar, ki ga državljani in državljanke ne plačajo v obliki 1 % svoje dohodnine. Drugače pa to traja 5 klikov, če greš na e-davke, klikneš vloži dokument, obrazec, odmera dohodnine 1 % in nakažeš, vzame ti pol minute. Tako, da res še enkrat s strani, z moje strani poziv vsem, ki nas spremljate, upam, da bodo tudi to mediji povzeli, namenite do konca ta 1 % dohodnine tisti organizaciji, lahko je to Legebitra, lahko je to Jaša Jenull, lahko je to Inštitut 8. Marec, ni problema, ampak mi smo za to, da ta denar nevladne organizacije dobijo direktno od ljudi. Torej, če nekdo misli, da Nika Kovač super dela, naj naj nameni en odstotek, če nekdo misli, ne vem, če je gospa Tereza Novak misli, da dela filantropijo dobro, bo 1 % filantropije namenila in to zdaj velja in s tem zakonom nič tega ne ukinjamo. Kar pa mi predlagamo, pa da tisto razliko, ki pa ostane neporabljena, ki gre zdaj v ta sklad za razvoj nevladnih organizacij, da se nameni za sanacijo avgustovskih poplav. Zdaj so stroški znani, koliko bo potrebno nameniti za sanacijo in obnovo Slovenije po poplavah in zdaj je čas, da ta denar dobimo. Kar me pa najbolj preseneča je pa to, ko smo konec avgusta v tem Državnem zboru sprejemali prvi interventni zakon, torej po avgustovskih poplavah ste vsi zagovarjali, sploh v koaliciji, to solidarnost, kako je potrebno dodati. Obvezni solidarnostni prispevek 0,3 % za fizične osebe ni cela osem odstotka, za pravne osebe, da bi se nabralo okoli 160 milijonov evrov v dveh letih za sanacijo in obnovo. Potem hvala bogu ste zaradi opozicije in tudi tistih, ki so nasprotovali temu, ste to ukinili. Čestitke še enkrat, da ste to ukinili, ampak a veste kaj, vi tako kot zdaj zagovarjate, nevladne organizacije takrat niste ljudi zagovarjali, vaših volivcev niste tako zagovarjali, kot danes zagovarjate te nevladne organizacije. Poglejte, samo 3 primere povem. Na primer Pravni center za varstvo človekovih pravic, katerih predsednica je dobila celo od predsednice države nagrado priznanje s področja človekovih pravic je dobil v letu 2022 65 takih nakazil skupaj v vrednosti tisoč 460 evrov, torej čisto nič po domače. Iz državnega proračuna 10 100 ne vem tisočkrat več.

To pove, da te nevladne organizacije čičajo in čakajo, da Ministrstvo za javno upravo namesto njih naredi to delo. Če bi pač želeli, ne vem, pohvalno vsaj za PIC, da se je tako angažiral, da je vsaj 65 ljudi prepričal, najbrž zaposleni in njihovi sorodniki, da so donirali v letu 2022 tisoč 460 evrov za njihovo delovanje. In tako, kot je kolega Černač dejal, če bi vsi državljani in državljanke donirali en odstotek svoje dohodnine, potem bi bil ta sklad prazen, potem bi bil ta sklad prazen in taka zakonodaja že zdaj velja in že velja kar nekaj časa. Če bi vsak državljan doniral 1 % svoje dohodnine. In res, kar je - še enkrat - najbolj presenetljivo pa je to, da vi potem takoj one floskule, SDS je proti vsem nevladnim organizacijam. Pa saj, če tako pogledamo, saj naša stranka, ne vem, SDS, ko je v opoziciji je tudi nevladna organizacija. Saj tudi nevladna organizacija, ni del Vlade in je celo najbolj uspešna nevladna organizacija in edina nevladna organizacija pravzaprav, ki opozarja Vlado, ki ji s kritiko nasprotuje in predlaga boljše rešitve in seveda lahko tudi naši stranki namenite 1 % dohodnine. Lahko pa tudi namenite Gibanju Svoboda, če vas ljudje podpirajo, eko, še vam delam reklamo, namenite 1 % dohodnine. Glejte, iskreno, raje vidim, da dobi Levica 1 % dohodnine,

ali pa Socialnim demokratom ali pa vam, Gibanje Svoboda ali pa, dobro, Mojci Šetinc Pašek zdaj ne more, ne vem, ker je fizična oseba, to gre pa malo drugače, ampak saj veste o čem govorim. A veste? In o tem mi danes govorimo, ne ukinjamo nobene nevladne organizacije, želimo samo pomagati ljudem po poplavah in želimo si potem po preteku leta 2028, da bo ta denar koristno porabljen, da bo šel v državni proračun in bo potem tista Vlada, katerakoli že bo, bo razporejala v okviru znanih postavk, ne pa, da se razpisujejo taki razpisi, da še sama ministrica, ki potem odstopi, ne ve, kam bo ta denar šel. In to mi predlagamo. In še enkrat, spoštovana koalicija oziroma Levica in Svoboda, dajte vsaj pred glasovanjem prosim prebrati naš zakon, je zelo kratek, zelo jedrnat, na eni strani pravzaprav, in potem glasujte po svoji vesti. Seveda, mi vemo, da boste ta zakon zavrnili, bom pa še nekaj povedal, ko obravnavamo katerikoli zakon ali je to koalicijski, vladni ali opozicijski, imamo na e-klopi, torej v našem sistemu, mnenje, torej mnenje, ne vem, tistih akterjev, katerih zakon se dotika. Danes sem šel pogledat, a veste, da niti ena nevladna organizacija iz glasa ljudstva, ne vem, koliko jih je, 100, ne nasprotuje temu zakonu. Niti ena ni rekla, nasprotujemo zakonu, ki ga je vložila SDS, zato, ker jim je vseeno, ker itak vedo, da ste tukaj vi, koalicija, v njihovem imenu in boste ta zakon zavrnili. Katerikoli drug zakon je, poglejte si, tudi če ga je je vložila opozicija, je vsaj en akter ali pa eno društvo, eno združenje, ki ali podpira ali pa nasprotuje temu zakonu, pri tem zakonu pa nič. Čista tema. Dobro, nekaj je tudi odvisno od medijske krajine, ki ne bo poročala o današnji razpravi toliko, kot bi razpravljala, če bi bil kakšen drug zakon s strani koalicije, ampak dobro, to je že druga zgodba. Tako, da seveda bom jaz zakon vsaj v tej prvi obravnavi, podprl in tudi v nadaljnjih, se mi pa zdi, da se je potrebno o tem pogovarjati, če ne drugega, smo danes res tako z vaše strani kot z naše pozvali ljudi, naj še v teh

ki so v letu 2022, ki se jim niti ni toliko dalo, da bi dobili enega človeka, enega donatorja, da bi jim doniral tistih par centov ali pa tisti en evro, dva evra so bili, se pravi tiste nevladne organizacije, ki pa sedaj prejemajo po 100, 200, 300 tisoč evrov letno, ki morajo pač prikazati, napiše en spis, zdaj smo ugotovili celo, da je prijateljica takrat od ministrice dobivala oziroma nameravala dobivati 7 % provizije za ta ta spis oziroma za to dokumentacijo. No potem je ministrica odstopila. In zdaj bo KPK povedal kaj je bilo za tem. Tako, da jaz še enkrat vas pozivam, kolegice in kolegi,

Hvala za besedo. Spoštovani kolega Hoivik, očitno me niste razumeli. V moji razpravi sem razložila kaj nevladne organizacije sploh so in kako delujejo, ker očitno vi tega ne razumete. Pa še nekaj, ne potrebujem vašega predavanja, kaj ste napisali v vaš predlog. Moram pa samo povedati, da še drugi slišijo, v vašem predlogu je v obrazložitvi zahteve za izredno sejo napisano, da so nevladne organizacije same sebi namen in so nepotrebne. Pa so res? Gasilci, invalidske organizacije, športne organizacije so res nepotrebne? Seveda so vam pomembne samo tiste organizacije, ki simpatizirajo z vašo stranko. Kar pa se tiče 1 %, apeliram na vse ljudi, donirajte ga, ker imate to pravico in to možnost, apeliram. Hvala za apeliranje. Tudi jaz apeliram, ker zakon tega ne ukinja, da vsi, ki imate možnost, donirate v tem času do novega leta tisti organizaciji, za katero mislite, da je